Samkvæmt starfsáætlun Alþingis eru miðvikudagurinn 23. mars og fimmtudagurinn 24. mars nefndadagar. Nú hefur hins vegar verið ákveðið að hafa þingfundi þá daga og hefjast þeir klukkan 15 á miðvikudaginn og 10.30 á fimmtudag. Nefndir munu funda fyrir þingfundi þessa daga. Borist hefur bréf frá matvælaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 484, um samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra, frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur.

lokum hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 570, um aðgerðir gegn einelti á vinnustöðum, frá Kolbrúnu Baldursdóttur,

Fjárauki er kominn fram þar sem hvergi má finna fjárheimildir fyrir mótvægisaðgerðum. Ef gera á eitthvað á næstu sex mánuðum, ég ítreka sex mánuðum, þarf að samþykkja heimild á þessu þingi. Tíminn er að renna út. Ég vil því biðja virðulegan forseta um að grennslast fyrir um hvort það sé raunverulega svo að engin þingmál vegna ástandsins séu á leiðinni. Það staðfestir þá grun minn um að úrræðaleysið sé algjört og lítið sé að marka málflutning um mögulegar aðgerðir á næstunni.

sama mál, með þeim rökum að heilbrigðisráðherra sé að fara að leggja fram mál. Þetta er í annað skipti sem það mál er ekki að koma fram. Það er hópur fólks í samfélaginu sem líður fyrir þetta. Þetta er mikilvægt skaðaminnkandi úrræði. Það er fólk að deyja af of stórum skömmtum

En mig langaði líka til að tala um endurskoðaða áætlun um framlagningu þingmála af hálfu ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í dag. Það vekur fyrir það fyrsta mikla athygli að þar er verið að grisja mjög hraustlega í málaskrá ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Það er eitt. En ég hefði áhuga á að fá fram upplýsingar um málaflokka tveggja ráðherra alveg sérstaklega, og það er frá hæstv. heilbrigðisráðherra og hæstv.

Virðulegi forseti. Ég furða mig á andvaraleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart heimilunum í landinu í því ástandi sem nú er. Við erum búin að ræða þetta hér aftur og aftur. Ég er búin að leggja fram, og Flokkur fólksins, fjölda frumvarpa, m.a. um frystingu á vísitölu á verðtryggingu á lánum og leigu bara þetta ár. bara þetta ár. Það átti að gilda, og hefði þurft að vera, frá 1. janúar. Ef við erum heppin og náum þessu út úr nefnd, það þarf greinilega aflsmuni til, þá næst það kannski frá 1. apríl. Skaðinn er þegar skeður. Við erum búin að tala fyrir húsnæðisliðnum og vísitölunni. Af hverju er húsnæðisliðurinn yfirleitt í vísitölunni? Húsnæði er ekki neysluvara, á engan hátt. Það er engin leið að skilgreina húsnæði þannig. Það myndi muna

staðfestir svo vel hvar þessi ríkisstjórn stendur í félagsmálum og gagnvart hinu opna og frjálsa samfélagi. Afglæpavæðing neysluskammta dettur út, mál sem snýst um að taka á vanda fíkniefnaneytenda í heilbrigðiskerfinu en ekki í réttarkerfinu, en útlendingafrumvarpi dómsmálaráðherra skal haldið til streitu, frumvarpi sem snýst um að skerða réttindi fólks sem sækist eftir alþjóðlegri vernd á Íslandi, sem snýst um að herða útlendingastefnu Íslands.

Þetta er ríkisstjórn sem stendur fyrir íhaldssemi og afturhald. Þetta er ríkisstjórn sem stendur gegn frjálslyndi í félagsmálum og þessi uppfærða þingmálaskrá markast af því.

Virðulegur forseti. Það er margt hægt að ræða nú þegar við fáum að sjá aðeins betur á spilin sem liggja fyrir frá ríkisstjórn á þessum tímapunkti þingvetrar. Eitt vildi ég fá að nefna í framhaldi af flokksþingi Framsóknarflokksins frá því um helgina: Þar talaði formaður flokksins mjög skýrt um að

að hækka veiðigjöld í þessu landi. Ég ætla að kasta því út til okkar allra, og kannski ekki síst til Framsóknarflokksins, að þessum orðum fylgi efndir og að við hendumst í þetta verk. Það væri heldur ekkert úr vegi að fá að auglýsa aðeins eftir afstöðu fólks úr VG og Sjálfstæðisflokknum. Hvað finnst mönnum um að hér sé að myndast svona ríflegur og fínn þingmeirihluti fyrir því að hækka veiðigjöld þótt það sé ekki innan ríkisstjórnarinnar?

Herra forseti. Breytingar á þingmálaskrá snúast ekki bara um forgangsröðun heldur sýna þær stefnu. Það að við aðra grisjun þessa vetrar á þingmálaskrá hafi frumvarp um afglæpavæðingu neysluskammta verið látið falla sýnir stefnu stjórnarflokkanna í þeim málum.

frumvarp til breytinga á útlendingalögum, ógeðslegasta frumvarpi þessa vetrar þar sem dómsmálaráðherra ætlar að vera eins slæmur við flóttafólk og hægt Og hvað segir það okkur að það mál lifi af grisjunina núna? Jú, það segir okkur að það er ekki sá ágreiningur innan stjórnarflokkanna að málið hafi þurft að vera grisjað. Ágreiningur eða ósætti flokkanna við afglæpavæðingarmálið kom því máli út af þingmálaskrá. Flokkarnir vilja (Forseti hringir.) hafa útlendingafrumvarpið á þingmálaskrá. Allir þrír.

Fjármálastefna stefnir nú þegar í að vera sprungin. Þetta er fyrir næstu fjögur árin. Stjórnarsáttmálinn endurspeglast alls ekki í fjármálastefnunni út þetta tímabil. Við erum í rúmlega 6% verðbólgu, það stefnir í 7% verðbólgu, er flaggað hérna, stærsta PR-málið í síðustu kosningum, farsældarfrumvarpið, útfærsla á því er ekki einu sinni á dagskrá lengur. Það eru engin þingmál sem snerta ástandið í landinu í dag. Það mætti halda að það væri engin tilfinning, ekkert sans, fyrir stöðu margra hér í landinu,

Það voru einhver mál sem ég taldi mig geta stutt á þeirri þingmálaskrá sem fyrir lá.

þetta eru ekki stórar breytingar, en það er algerlega fyrir daufum eyrum sem þessi mál eru flutt og þau munu sennilega ekki ná fram að ganga nema með málþófi og baráttu hér í þingsal.

Það var hæstv. ráðherra sem hlustaði á þingsal og dró til baka mál sem var mjög umdeilt af því að í því hefðu verið mannréttindabrot ef það hefði verið samþykkt. Við erum með annað slíkt frumvarp á dagskrá, útlendingalög. Var það dregið til baka í uppfærðri málaskrá? Ó, nei. Þar á að lögfesta mannréttindabrotin. Hæstv. forseti. Við þurfum að passa okkur hér innan veggja hins háa Alþingis að setja ekki lög sem brjóta mannréttindi. Það væri mun nær lagi að taka þetta útlendingafrumvarp og, rétt eins og hæstv. heilbrigðisráðherra gerði, fara í betra samráð og laga það sem laga þarf til að sátt sé um jafn alvarlegt mál. Herra forseti. Staðan er orðin þannig að það er tiltölulega lítill tími eftir af þessu þingi.

Það hefur verið málflutningur ríkisstjórnarinnar hingað til að málið hafi ekki verið nógu vel unnið. Svo var það aftur ekki nógu vel unnið. Svo tekur ríkisstjórnin það sjálf upp og aftur er hennar eigið mál ekki nógu vel unnið. Þá þarf að skoða það aðeins betur. Þetta er fyrirsláttur. Og hitt sem ber vott um þessa stefnu er að sjálfsögðu frumvarpið sem hér er lagt fram ítrekað

Virðulegur forseti. „Þau eru ekki nógu góð,“ gjammaði hæstv. innviðaráðherra af sínu yfirlæti í anda Framsóknarflokksins vegna umræðu um þingmál Flokks fólksins, ráðherra sem var rétt í þessu að afturkalla eigið frumvarp vegna leigubíla sem var svo illa unnið af hálfu ráðherra

Framsóknarflokksins annars að gera? Jú, hæstv. barnamálaráðherra hefur afturkallað annað mál sitt af tveimur á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hefur ekki komið fram með þau þrjú mál sem áttu að vera komin inn fyrir lok janúar en hefur fellt niður þrjú af sjö málum.

að til skoðunar væru aðgerðir til að bregðast við verðbólgu. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hefur kallað eftir slíkum aðgerðum, annaðhvort að bankarnir taki það einhvern veginn upp hjá sjálfum sér að styðja við skuldug heimili eða þá að tilfærslukerfunum og bankaskatti verði beitt.

Ég velti því bara fyrir mér: Hvað þarf verðbólgan að verða mikil og hvað þurfa margir að lenda á vanskilaskrá áður en hæstv. ríkisstjórn hættir að skoða bara hlutina og bregst við og kemur hingað með einhver mál inn í þingið, fjármögnuð mál, til þess að styðja við viðkvæma hópa og þau heimili sem verða helst fyrir barðinu á hækkandi verðbólgu og vaxtastigi? Herra forseti. Það er vinkill á þessu sem mig langar til að bæta við hérna sem varðar þau viðhorf sem endurspeglast í þessari framkomu ríkisstjórnarinnar, að leggja fram

„Í þessu tilviki tel ég að lýðræðisrökin vegi þyngst, að málið sé af þeirri stærðargráðu og á því séu svo margar hliðar að eðlilegt sé að við leitum leiðsagnar þjóðarinnar og föllumst á að hlíta lýðræðislegri leiðsögn hennar.“

En nú var sams konar þingsályktunartillögu dreift hér í dag af þremur stjórnarandstöðuflokkum. Því leikur mér einfaldlega forvitni á að hvort hæstv. forsætisráðherra sé ekki örugglega enn þeirrar skoðunar að málið sé af þeirri stærðargráðu að eðlilegt sé að leita leiðsagnar þjóðarinnar. Spurningin er því sáraeinföld: Styður ráðherra endurflutta þingsályktunartillögu Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu?

sú vegferð hefði verið farsælli ef ráðist hefði verið í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en sú umsókn var lögð fram. Ég ætla að segja það hér í þessum stól, og ég held raunar að ég hafi sagt það áður, að ég held að það hafi verið mistök hjá mér og öðrum þeim sem greiddu atkvæði gegn þeirri tillögu að ráðast í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en sótt var um aðild. En þannig var það. Þá var það lykilatriði, í þáverandi stjórnarsamstarfi Vinstri grænna og Samfylkingar, að þessi umsókn yrði lögð fram og að ekki yrði ráðist í þjóðaratkvæðagreiðslu áður og við stóðum við það. Ég hef svo sem ekki skipt um skoðun á því að ég tel mjög mikilvægt að leita leiðsagnar þjóðarinnar í slíkum stórum málum. Ég tel, eins og ég sagði, að það hefði betur verið gert þannig 2009. En ég vil líka segja að mér finnst mikilvægt að hér á Alþingi liggi fyrir hver afstaða meiri hluta þingmanna er gagnvart því að fara í slíka vegferð, að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Ég sé að þetta mál er komið aftur á dagskrá, ekki síst vegna þróunar í alþjóðamálum. En ég ætla að líka að upplýsa það alveg heiðarlega að ég er þeirrar skoðunar að Íslandi sé vel borgið þar sem það er, að við eigum ekki að ráðast í það að fara inn í Evrópusambandið. Þá afstöðu hef ég mótað með mér í töluvert langan tíma vegna þess að ég tel einfaldlega að gallarnir séu miklu fleiri en kostirnir, þótt ég sé fyrsta manneskjan til að viðurkenna að þetta er ekki svart/hvítt mál. er aðildarumsókn, sem lögð var fram á Alþingi á sínum tíma, í fullu gildi. Hún hefur aldrei verið dregin til baka af Alþingi. En það er áhugavert að hæstv. ráðherra segi: Jú, það er mikilvægt að spyrja þjóðina en við þurfum samt að heyra hvað meiri hluta þingheims finnst um aðild. Þar er hún væntanlega að vísa til hins pólitíska ómöguleika sem hæstv. fjármálaráðherra hefur talað mikið um. Sjálf hlýtur hæstv. forsætisráðherra einhvern veginn að hafna svoleiðis kenningum vegna þess að hennar flokkur, sem er á móti þjóðaröryggisstefnunni og á móti aðildinni að NATO, gerir það samt að hluta af stjórnarsáttmálanum. Ég hlýt að ítreka spurningu mína. Spurningin er sáraeinföld og við hljótum, herra forseti, að geta krafist svara: Mun hæstv. forsætisráðherra styðja það að þjóðin fái að greiða atkvæði um hvort við höldum áfram aðildarviðræðum?

að það hefði verið gert á þeim tíma og raunar er það svo, ef ég man rétt, að það er annar flokkur í stjórnarandstöðu beinlínis með tillögu um að draga umsóknina til baka af hálfu Alþingis og ef mig misminnir ekki er það Flokkur fólksins. Ég vil bara segja það heiðarlega hér að að mínu viti tel ég mikilvægt að það sé meiri hluti á þinginu til að fylgja eftir aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Ég hefði lagt á það áherslu ef sá meiri hluti er fyrir hendi hér á þingi að sá meiri hluti leitaði leiðsagnar þjóðarinnar áður en fram væri haldið.

Virðulegi forseti. Enn og aftur berast fregnir af ofurlaunum forstjóra fyrirtækja í opinberri eigu og enn og aftur hrista ráðherrar og aðrir ráðamenn höfuðið og láta á sama tíma eins og þetta sé eitthvað sem þeir ráði bara ekkert við og geti ekkert gert í. En er það svo? Nú er ljóst að forstjóri Landsvirkjunar var með meira en 43 milljónir í árslaun, eða 3,6 millj. kr. á mánuði, og forstjóri Isavia með 42 milljónir, sem gera 3,5 milljónir á mánuði. Á sama tíma eru meðallaun í landinu innan við 700.000 kr. á mánuði, eða um 8,4 milljónir á ári,

þannig að enn eru ekki öll kurl komin til grafar varðandi laun forstjóra þeirra. Það er þó ljóst að venjulegu launafólki, fólki sem margt er að fara í kjaraviðræður í haust, er algjörlega nóg boðið. Ríkisstjórninni ber skylda til að stöðva þessa oftöku launa. Það er varla hægt að kalla það annað en bilun þegar útvaldir forstjórar, sem lítil eftirspurn er eftir í raun, eru á meira en fimmföldum meðallaunum og nær tíföldum meðallaunum Eflingarfólks. Þessa bilun verður að stöðva og í því samhengi vil ég benda á að það eru stjórnmálaflokkar sem skipa sitt fólk í stjórnir þessara fyrirtækja. Meiri hluti stjórna ohf.-fyrirtækja ríkisins eru þannig skipaðar fulltrúum ríkisstjórnarflokkanna. Þetta fólk hefur í umboði ríkisstjórnarinnar samþykkt þessi launakjör. Ég spyr því: Finnst ráðherra það eðlilegt að ríkisstarfsmenn séu með 43 milljónir í laun á ári? Og ætla ríkisstjórnarflokkarnir að leggja blessun sína yfir þessar illa grunduðu ákvarðanir stjórnarfólksins sem starfar í þeirra umboði með því að aðhafast ekkert? Hvers konar skilaboð eru það inn í kjaraviðræður haustsins? Eða munu ríkisstjórnarflokkarnir ganga á undan með góðu fordæmi og svipta fólk, sem hefur látið þetta líðast á sinni vakt, umboði sínu og skipa annað fólk í staðinn sem verður vonandi

og hvernig við viljum haga ákvörðunum um launamál æðstu stjórnenda hjá ríkinu. Ég vil minna á það hér á síðasta kjörtímabili var sú ákvörðun tekin af ríkisstjórninni að leggja niður kjararáð, sem hafði verið mjög umdeilt fyrirbæri, og taka þá stefnumótandi ákvörðun að laun

okkar og annarra æðstu embættismanna yrði aldrei leiðandi, sem mér fannst mjög mikilvæg ákvörðun. Hvað varðar forstjóra opinberra fyrirtækja þá heyra þeir og þau ekki undir þessi lög. Hæstv. fjármálaráðherra, sem fer með hlut ríkisins í þessum fyrirtækjum, hefur hins hvaða launabreytingar þetta eru, hvort þær stangist á við eða séu úr takti við almenna launaþróun sem og hvernig ákvarðanir eru teknar um þessar launahækkanir. Hv. þingmaður vísar hér til ábyrgðar stjórna umræddra fyrirtækja og ég held að það sé mikilvægt að við förum ofan í það því að samkvæmt eigendastefnu ríkisins er lögð áhersla á að þessi laun séu aldrei leiðandi; að þau séu það sem heitir samkeppnishæf, en þau séu ekki leiðandi í launaþróun. Ég vil bara segja að lokum hvað varðar

Það er mun heldur ábyrgð þeirra sem leiða, hvort sem er á almennum eða opinberum markaði.

Staðreyndin er sú að ríkisstjórnin ber ábyrgð á þessu. Fólkið í þessum stjórnum situr þar í umboði stjórnmálaflokka og meiri hluti þeirra er í umboði ríkisstjórnarflokkanna, þannig að ríkjandi valdhafar bera ábyrgð á ákvörðunum þessara stjórna.

tryggja að launaþróun toppanna eða æðstu stjórnenda hjá ríkinu sé ekki til þess fallin að auka á gliðnun í samfélaginu.

Herra forseti. Undanfarið hafa verið fluttar fréttir af tengslum íslenskra stjórnvalda við hvít-rússneskt atvinnulíf og þá sérstaklega við auðjöfurinn Alexander Moshensky, en hann hefur verið einn helsti stuðningsmaður einræðisherrans Lúkasjenkós og greitt leiðina fyrir hann í valdastóla. Nú hefur verið upplýst að hann sé stórtækur í viðskiptum við íslensk fyrirtæki, nánar tiltekið með fisk frá Íslandi. Hann hefur auk þess verið skipaður kjörræðismaður Íslands í Hvíta-Rússlandi. Á undanförnum árum hefur Hvíta-Rússland verið beitt viðskiptaþvingunum af hálfu ESB vegna ólýðræðislegra athafna stjórnvalda þar í landi. Lúkasjenkó er oft kallaður síðasti einræðisherra Evrópu og hefur reyndar sjálfur lýst sér sem slíkum. Ítrekað hefur verið lagt til að umræddur auðjöfur, Alexander Moshensky, verði settur á lista þeirra sem beittir eru viðskiptaþvingunum en ítrekað hefur nafn hans verði fjarlægt af umræddum lista.

Natalia Kaladia, ein þekktasta stjórnmálakona stjórnarandstæðinga í Hvíta-Rússlandi, hefur haldið því fram að hún hafi margar heimildir fyrir því að Ísland hafi beitt sér fyrir því að Moshensky verði hlíft við slíkum aðgerðum. Nú hefur hæstv. utanríkisráðherra haldið því fram að ráðuneyti hennar hafi ekki gert kröfu um að Moshensky yrði fjarlægður af umræddum lista, en það er ljóst að sú umræða er þrálát og margir sem telja sig hafa sannanir fyrir því. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvað hún sé að gera til þess að upplýsa um afskipti starfsmanna íslenskra sendiráðsins í Brussel og annarra af setningu þessara viðskiptaþvingana.

Við höfum gagnrýnt Belarús mjög harðlega í mörg ár og gengið lengra en löndin í kringum okkur hafa gert. Það gerði ég síðast í síðustu viku fyrir mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna þar sem ég talaði fyrir Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin og gagnrýndi stjórnvöld í Belarús mjög harðlega.

Ég vil líka að það sé algerlega ljóst að hvorki íslensk stjórnvöld né ég höldum hlífiskildi yfir neinum sem getur átt erindi á einhvers konar þvingunar- eða refsilista vegna hvers kyns háttsemi sem kann að kalla á að þau eigi þar heima. Ef staða kjörræðismannsins breytist á þann veg að hann sé settur á lista yfir þá sem sæta þvingunaraðgerðum blasir við að staða hans verður endurskoðuð. Hann hefur ekki verið á lista. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef úr utanríkisráðuneytinu, í þeim gögnum sem ég fæ þaðan, var hann ekki fjarlægður af lista en utanríkisþjónustan aflaði vissulega upplýsinga til að fá úr því skorið hvort hann yrði á lista og þá á hvaða grunni það yrði gert.

eftir því sem ég best heyrði var í raun endurtekning á því sem þegar hefur komið fram og fól ekki í sér svar við spurningu minni sem snýst um þá umræðu sem er mjög sterk og

Þá vil ég vísa til ummæla hæstv. ráðherra sem hún hefur svo sem rakið hér og tímans vegna ætla ég ekki að endurtaka það. En það varðar að í lok árs 2020 varð eitthvert umtal um það að umræddur auðjöfur myndi lenda á einhverjum lista af þessu tagi

Herra forseti. Ég hef ekki upplýsingar um að það hafi verið gert en þau samskipti sem fram fóru í lok árs 2020 gengu út á það að utanríkisþjónustan spurðist fyrir og aflaði upplýsinga um það hvort hann yrði á umræddum lista eða ekki.

Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef og þeim gögnum sem ég hef innan úr ráðuneytinu var þess ekki krafist að hann yrði tekinn af lista en upplýsinga aflað og sendiráð og utanríkisþjónustan nýtt til að spyrjast fyrir um það hvort hann yrði á lista í desember 2020.

en ef ég lendi á vegg andlega þá er staðan önnur. Andlegri heilsu er ekki gert jafn hátt undir höfði og líkamlegri og við sjáum það aftur og aftur. Við heyrum ítrekað sögur af fólki sem mætir á bráðageðdeild og segir: Ég er í lífsháska, ég þarf hjálp. En fær svarið: Komdu aftur á morgun. Hjá sumum þessara einstaklinga er enginn morgundagur. Ungt fólk er í sérstaklega slæmri stöðu. Það er á þeim aldri þar sem geðsjúkdómar koma yfirleitt fyrst fram, það er oft í námi með mjög skertar tekjur og þar af leiðandi ekki með aðgengi að styrktarsjóðum stéttarfélaga líkt og fólk á vinnumarkaði. Það myndi breyta öllu fyrir þennan hóp

Ég þori að fullyrða að einn stærsti hópurinn sem þarfnast þess að sálfræðiþjónusta verði gerð aðgengileg öllum, óháð efnahag, rétt eins og önnur heilbrigðisþjónusta, sé tekjulágt námsfólk á áhættualdri. Þess vegna spyr ég hæstv. heilbrigðisráðherra: Hversu fljótt hann bæta bráðamóttöku geðþjónustu? Og hversu fljótt mun hann framfylgja vilja Alþingis og sjá til þess að sálfræðiþjónusta verði raunverulega tiltæk fyrir fólkið sem þarf á henni að halda þegar það þarf á henni að halda? Ég vona að svarið sé ekki: Kannski á morgun.

þetta eru brýn mál, þetta eru mikilvæg mál og þau miða að hópi í mjög viðkvæmri stöðu. Ég vil nú fá tækifæri til að draga fram það sem vel hefur verið gert af því að það það blasir við alla daga að við þurfum að gera betur og við þurfum að liðka leiðina að því að þessi viðkvæmi hópur fái þjónustu og þurfi ekki að bíða. Sálfræðingum við heilsugæslu hefur verið fjölgað. Við höfum sett á fót geðheilsuteymi, ekki síst til að ná víðar og breiðar um landið.

þarf að fara vel með og reyna að hitta einmitt á þessa viðkvæmustu hópa. Þetta er, myndi ég segja, mjög gott innlegg í það stóra verkefni sem blasir við okkur.

Það er nefnilega ómetanlegt fyrir einstaklinginn og okkur sem samfélag að sjá til þess að öryggisnetið grípi fólk sem þarf á geðheilbrigðisþjónustu að halda. Við vitum hvað gerist ef við gerum ekkert. Við lítum á kostnað samfélagsins af andlegum veikindum, tapaðri vinnu, örorku og mannslífum.

Það er fjölmargt sem ég gæti komið inn á, eins og í fyrri ræðu minni, um það sem vel hefur verið gert. En það er rétt sem hv. þingmaður kemur inn á í þessu brýna mikilvæga verkefni okkar, sem hefur tekið á sig ýktari mynd í gegnum faraldurinn,

og svaraði einmitt þessari stóru spurningu, kannski kjarnanum í spurningu hv. þingmanns, hvort við ætlum ekki bara að gera þetta á morgun.

Herra forseti. Mig langar að spyrja hæstv. matvælaráðherra út í þá stöðu sem kann að koma upp vegna áforma um skerðingu á heildarmagni aflaheimilda sem strandveiðiflotinn fær í sinn hlut, eða það sem oftast er kallað 5,3% reglan. Fari fram sem horfir má gefa sér að ef veiðar ganga til að mynda vel á suður- og vestursvæðinu verður harla lítið eftir til veiða á norðaustur- og austursvæðinu þegar fiskurinn er bestur og veiðist mest á þeim slóðum, í júlí og ágúst. Í raun og veru má segja að raunveruleg hætta sé á því að ekkert verði hægt að róa í ágúst.

Þetta er auðvitað viðvarandi viðfangsefni. Við erum núna með tiltekið skipulag að því er varðar ráðstöfun aflaheimilda í því sem hv. þingmaður nefnir hér og kallað er að jafnaði 5,3% hluti fiskveiðistjórnarkerfisins. Þar eru undir auðvitað ýmsir þættir sem hafa verið hugsaðir til að bæta jöfnuð að því er varðar búsetu og atvinnu. Þetta eru mismunandi aðgerðir og mismunandi ráðstafanir sem sannarlega koma niður með mismunandi hætti. Það er mjög mikilvægt að fara í saumana á því

hverjum þætti þessa kerfis og skoða hvort við munum ná upprunalegu markmiði með ráðstöfunarúthlutuninni. Ég er þá að tala um byggðapottana, ég er að tala um línuívilnun, skelbætur og ég er að tala um strandveiðikerfið. Ég er sérstaklega meðvituð um hversu mikilvægar strandveiðiheimildirnar eru til að viðhalda byggðum víða um land og sá hluti kerfisins þurfti að líða fyrir samdrátt í veiðiráðgjöf í þorski núna um áramótin. Við horfum enn þá til þess að skiptimarkaðir gætu skilað einhverju inn í þennan hluta kerfisins. Það er þó ekki víst að svo verði. En í mínu embætti sem ráðherra sjávarútvegsmála kem ég til með að horfa sérstaklega til þessara ráðstafana.

því að nú heyrir maður mjög reglulega frá fólki sem starfar í þessari grein og óttinn er sannarlega raunverulegur. Samdráttur í heildarkerfinu er væntanlega verndarþátturinn. Þess vegna má kannski segja að vegna þess hve lítill hluti heildarmagnsins eru veiðar í því kerfi sem hér er til umræðu þá gildi kannski síður þessi verndarrök sem við erum alla jafna að fást við í stóra málinu.

og því sem eru í raun og veru bara hin náttúrulegu rök, mismunandi fiskigengd á mismunandi tíma ársins um leið og við erum með tiltekinn tiltekinn „rétt“ um 48 daga í lögum. Þetta eru sjónarmið sem kunna að togast á þegar það er ekki nóg í pottinum, þegar við höfum ekki ótakmarkaðar heimildir. Eins og ég heyri hv. þingmann draga fram í spurningu sinni þá er hann í raun og veru að spyrja: Ættu að gilda aðrar röksemdir um þennan hluta kerfisins en um stóra kerfið? Sú umræða kann að þurfa að eiga sér stað. En í lögunum eins og þau eru núna er um að ræða 5,3% af heildarráðgjöf hverju sinni og þess vegna verðum við samkvæmt lögunum að horfa til þess.

ef bjartsýnasta myndin er skoðuð. Það er gríðarleg högg og þá er líka spurning hvernig gangi að flytja það á markaði miðað við ástand mála.

skipuleggja viðmið fyrir nauðsynlegar birgðir til að tryggja lífsafkomu þjóðar á neyðartímum, og þá er ég ekki bara að tala um matvæli heldur líka hluti á borð við olíu og annað slíkt, hlífðarbúnað og lyf, viðhaldshluti í dreifikerfi raforku og fjarskiptakerfi o.s.frv. Þessi vinna stendur yfir og markmiðið með henni er að við setjum okkur ákveðin viðmið um það hvað eru nauðsynlegar birgðir undir hverjum þætti til að við getum tryggt þessa Þetta er gamalkunnug umræða, eins og hv. þingmaður þekkir, en fullkomlega nauðsynleg. Þessi mál eru kannski í mismunandi farvegi því að þau heyra undir mismunandi ráðuneyti, en ég held að samræmingin sé algjört lykilatriði hér.

korn- og hveitiframleiðslu og þar erum við Íslendingar viðkvæm fyrir því að við framleiðum einungis 1% af því korni sem við neytum.

gert miklu betur í þessu, ekki bara þegar kemur að kjötinu, þar sem við erum í þeirri stöðu að búfjárrækt sér fyrir u.þ.b. 90% af því kjöti sem er neytt

að standa með bændum og innlendri framleiðslu á hverjum stað fyrir sig og láta ekki undan síga. Við erum jú grasræktarland og fóðuröflun okkar er fyrst og fremst heyskapur. Þess vegna held ég að það skipti máli að við hugum að því í tíma því að nú fara vorverk að hefjast og við leggjum grunninn að matvælaframleiðslu næsta árs og næstu ára

betri upplýsingar. En eftir því sem staðan er metin, frá aðilum eins og bandaríska landbúnaðarráðuneytinu, eru töluverðar birgðir til af hveiti- og kornmeti. Ef stríðið dregst á langinn getum við hins vegar einmitt, eins og hv. þingmaður nefndi, farið að sjá breytingar á því árið 2023. Ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni hvað það varðar að hvetja bændur til dáða. Ég held að við getum gert mikið í því og ég veit að matvælaráðherra horfir til þeirra sóknarfæra

og kornræktina þar sem eru mikil tækifæri. Ég held að þarna séu vannýtt tækifæri fyrir Ísland til lengri tíma. En þetta ástand í

sérstaklega að tengja við punkta sem fjalla m.a. um velferðartækni og nýsköpun í þjónustu við aldrað fólk.

annar hæstv. heilbrigðisráðherra, fór í 150 millj. kr. fjárfestingarátak þar sem 12 fyrirtæki fengu á milli 3,5 og 15 milljónir í styrki til að vera með átak í því að nýta tækni. Ég saknaði þess stórlega að þetta ákveðna fjárfestingarátak í heilbrigðistækni hafði enga einkafjárfestingu tengda öldruðum eða því hvernig mætti sinna öldruðum betur og nýta tækni betur. Ég saknaði þess líka að í þessu ákveðna fjárfestingarátaki var aðallega verið að styðja verkefni inni á opinberum stofnunum en ekki endilega verið að horfa til nýsköpunarfyrirtækja sem gætu komið með góðar nýjar hugmyndir um hvernig mætti gera þetta. Að sama skapi

hugvits, nýta t.d. aðra frumkvöðla sem hafa gert hluti tengda heilbrigðistækninni, fá þá til að koma inn og aðstoða aðstoða frumkvöðlana sem eru að gera þessa nýju hluti. Af hverju er ég að tala um nýsköpun og aldraða? Er ekki nýsköpun eitthvað sem bara unga fólkið gerir? Nei, það er nefnilega ekki þannig. Tækni er heldur ekki eitthvað sem bara unga fólkið gerir. Ég nefni nú oft hana móður mína sem gott dæmi í þessu sambandi. Hún verður 79 ára á þessu ári og fyrst þegar Facebook kom út talaði hún nú ekki fallega um það en í dag en í dag er hún með fleiri vini á Facebook en ég og mér finnst ég nú eiga nóg og hún notar það meira en ég vegna þess að hún notar það til að hafa samskipti við gamla vini, gamla nemendur og ættingja víða um heim. Þarna sjáum við hvernig tækni, sem fyrst var kannski dálítið framandi, varð til þess að opna möguleika á því að halda sambandi við umheiminn og verða þar af leiðandi ekki einmana. Það er nákvæmlega það sem við viljum og höfum verið að ræða hér, m.a. í umræðu um þetta ákveðna mál, að við viljum aðstoða fólk við að búa lengur heima, við viljum aðstoða fólk við að halda sambandi við umheiminn en við viljum líka geta nýtt tækni til að veita þjónustu og jafnvel fylgjast með

til að átta sig á því hvort dagurinn hjá eldra fólkinu væri að líða eins og venjulegur dagur.

þá getum við einfaldað kerfið sem við þurfum til að hugsa um fólk, vegna þess að enn og aftur: Það vill enginn fara á hjúkrunarheimili. Fólk vill fá að búa heima hjá sér, fólk vill fá að njóta lífsins eins lengi og það getur. Við getum nýtt okkur tæknina til að gera slíkt. Það er mikilvægt þegar við finnum pening, eins og greinilega fannst árið 2020 í þetta fjárfestingarátak, að hann sé vel nýttur í að koma með nýjar hugmyndir og nýja sýn á það hvernig við getum bætt þá þjónustu sem við veitum öldruðum.

þjónustu við aldraða sem hluta af þessari stefnu. Ekki bara tala um að við þurfum að nýta tæknina, ekki bara tala um að við þurfum að hafa einhverja nýsköpun heldur hvernig við gerum það í samvinnu milli ráðuneyta. Hvernig gerum við það á máta sem nýtir sér þá reynslu og þekkingu sem við höfum af nýsköpun á öðrum sviðum þannig að njóta æviáranna lengur heima hjá sér í betri tengslum við fjölskyldu, vini og ættingja og nýtum okkur tæknina? Þannig að eftir nokkur ár þegar hæstv. ráðherra er kominn á eftirlaun og ég er farinn í Félag eldri borgara að spila

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hv. þm. Gísla Rafni Ólafssyni fyrir hans ræðu og ég tek undir hvert eitt og einasta orð. Þetta eru orð í tíma töluð og kannski hafa þau oft verið töluð hér í þessum sal en þar sem ég er ekki alltaf hér hefur það mögulega farið fram hjá mér. En allt þetta er hárrétt. Velferðartækni hefur verið að ryðja sér til rúms og hefur verið að gera ótrúlega hluti fyrir þennan aldurshóp og ekki bara þennan aldurshóp heldur fjölmarga aðra. Við erum jú að sigla inn í stafræna umbreytingu hvert sem litið er og það er sannarlega framtíðin. Þetta er allt rétt varðandi öryggið og það eru svo ótal margir hlutir sem hægt er að nýta velferðartækni í. En umfram allt og kannski mikilvægasti punkturinn er að með slíkri tækni hefur verið dregið mikið úr einangrun eldri borgara. Við fundum sannarlega fyrir því í Covid-ástandinu þegar þessi hópur, viðkvæmi hópur, var nánast innilokaður í allt að tvö ár jafnvel. Þá reyndi nú heldur betur á að geta náð samband í gegnum iPad-inn og heilsað upp á fólkið. Þessi hópur er ótrúlega snjallvæddur þegar á heildina er litið.

sem hefur ekki treyst sér í þessa lausn og við megum aldrei gleyma því að það er ákveðinn hópur sem á ekki tölvu, er ekki með nettengingu

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir mikilvæga ræðu um einangrun og líka um það að það er hópur hér úti sem hefur ekki getað nýtt sér tæknina á sama máta og aðrir, sér í lagi fólk sem hefur ekki efni á því að kaupa sér snjallsíma,

að skoða hvað önnur lönd hafa verið að gera á þessu sviði vegna þess að ég veit til þess að það hafa verið verkefni í öðrum löndum sem hafa verið styrkt, jafnvel af tæknifyrirtækjum, til þess einmitt að útvega þessum hópum og öðrum jaðarsettum hópum aðgang að tækninni til jafns við

og þar kom einmitt nýsköpunarfyrirtæki sem hét Tæknivinir sem var nákvæmlega með þetta, að tengja eldra fólk og yngra fólk og fá yngra fólkið til að koma og hjálpa og kenna eldra fólkinu hvernig það gæti nýtt sér tæknina.

þetta er allt hárrétt. Ég vil nota seinna andsvar mitt til að skerpa enn frekar á þeim hópi sem mun ekki ganga inn í þessar lausnir og það er ekki endilega fjárhagslegt dæmi.

veruleika en þeir sem eru ungir og á miðjum aldri. Við verðum að passa okkur og ég hef bara virkilega áhyggjur að því að þessi hópur hreinlega gleymist. Hann er kannski með heimasímann og póstkassann en ekkert annað. Það er sá hópur sem við megum aldrei gleyma að taka upp tólið og hringja í og segja: Megum við koma í heimsókn, getum við hist, má ég koma og drekka með þér kaffi? En ég held að það hafi því miður gerst, ekki endilega að ég hafi einhver tilvik, ég er ekki að segja að fólk hafi gleymst en það hefur kannski liðið allt of langur tími þar til haft er samband við þetta fólk. Líka vegna þess að starfsfólk sem er að sinna þessu, hvort sem er hjá ríki eða borg, hefur auðvitað verið önnum kafið og staðið sig eins og hetjur, sérstaklega á þessu tveggja ára tímabili, og það er ekki hægt að passa upp á allt. En þessum hópi eldri borgara sem hefur bara heimasímann og póstkassann megum við aldrei gleyma. Og það er alveg sama þó að árin líði og við verðum orðin eitt stórt snjalllausnasamfélag,

og við þurfum að passa sérstaklega upp á þann hóp. Við þurfum líka að vita hversu stór sá hópur er og við þurfum að vinna sérstaklega í því að finna lausnir. Þá er ég ekki að meina tæknilausnir heldur finna lausnir á því hvernig við getum tryggt að fólk sé ekki skilið eftir eitt og einmana. Þar getum við hvatt hæstv. ráðherra til að gera ýmsa hluti en einna helst getum við hvatt okkur sjálf til þess að muna eftir að hringja í aldraða foreldra, aldraða afa og ömmur, aldraða langafa- og langömmur jafnvel, heimsækja þau, fara til þeirra, spila við þau eða kannski fá lítinn bita af súkkulaði eins og ég gerði oft í gamla daga sem krakki. Við megum ekki gleyma því í öllu því stafræna umhverfi sem við búum í að við þurfum enn þá að geta lyft upp símanum eða farið í heimsókn. Þar

að hér sé ályktað um að aldrað fólk á Íslandi skuli búa við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgengi allra er tryggt. Þetta finnst mér vera göfugt og skynsamlegt markmið. Mig langaði aðeins til að fjalla um þann lið sem vikið er að á fyrstu blaðsíðu þingsályktunartillögunnar þar sem er upptalning á nokkrum sjálfstæðum markmiðum en þar segir, með leyfi forseta: „Til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika verði lögð áhersla á eftirfarandi meginviðfangsefni heilbrigðisstefnu til ársins 2030“ og meðal þeirra liða sem þar er fjallað um eru skilvirk þjónustukaup. Við vitum það jú öll að til heilbrigðisráðuneytisins fer drjúgur hluti fjármuna ríkisins og þetta er þetta er mikilvægt markmið í öllu samhengi við meðferð fjármuna ríkisins og kannski ekki síst í þessu tiltekna samhengi. Varðandi skilvirku þjónustukaupin þá hef ég aðeins verið hugsi yfir því atriði hvort fram fari eftirlit og þá af hálfu hvers með framfylgd á því að verkefni sem eru útboðsskyld samkvæmt lögum séu í reynd boðin út. Einn mikilvægur liður í því að þjónustukaup séu skilvirk og hagkvæm er

nánar tiltekið í máli nr. 8/2021, þar sem niðurstaðan laut að innkaupum embættis landlæknis. Embætti landlæknis var samkvæmt lögum skylt að bjóða út innkaup á þróun hugbúnaðar,

Ég hefði áhuga á að heyra frá hæstv. heilbrigðisráðherra um þetta atriði af því að eitt er að við setjum okkur reglur í göfugum tilgangi og svo er hitt hvernig framkvæmdin er og þriðji póllinn er auðvitað eftirlit með framkvæmdinni.

Það er samheiti yfir fjölmargar tæknilausnir sem viðhalda eða efla virkni, þátttöku og lífsgæði notandans. Ég held að í ensku, með leyfi forseta, sé talað um „healthtech“ í þessu samhengi.

hvort það hefði verið unnið að einhverri stefnumótun eða hvort fyrir lægi einhver stefna hins opinbera varðandi heilsutæknina

þá sé flestum orðið ljóst að það þurfi einmitt að nýta tæknina eins og kostur er, leita nýrra lausna og nýrra úrræða til að tryggja fullnægjandi þjónustu við aldraða. Í þessu samhengi þá þreytist ég ekki á að nefna þegar við erum að tala um tæknina að þar verðum við að hafa aðgengi í huga. Það er mikið réttlætis- og gæðamál fyrir fólk búsett á landsbyggðinni að stjórnvöld beiti þessu tæki mjög markvisst. Í greinargerðinni er líka vikið að því að í stjórnarsáttmála um endurnýjað ríkisstjórnarsamstarf ríkisstjórnarflokkanna þriggja hafi verið kafli um eldra fólk þar sem fjallað er um að skipuð verði verkefnisstjórn í breiðu samráði til að vinna að þeim markmiðum sem þar er lýst og fylgja eftir vinnu. Einstaklingurinn eigi að vera hjartað í kerfinu og hafa aðgang að samþættri þjónustu, heimahjúkrun og stuðningsþjónustu. Auðvitað er það þannig með marga þætti þessarar grundvallarheilbrigðisþjónustu að þeir verða ekki unnir í í gegnum tæknina. En ég held að það sé bara svo mikilvægt leiðarljós, mikilvægur vegvísir í allri nýsköpun, að líta í átt til tækninnar og hafa hana með af því að þessi þróun

allt það góða fagfólk sem við eigum hér starfandi, hvar sem það starfar. Ég held að það sé nú einn af lærdómum okkar úr heimsfaraldrinum að þetta tekst allt saman betur þegar við vinnum saman. Við sáum gott og gæfuríkt samstarf Íslenskrar erfðagreiningar við ríkið. Það þarf að losa aðeins um það sem mér hefur fundist vera allt að því tortryggni hins opinbera í garð sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Að síðustu langaði mig til að tala um einn af þeim þáttum sem helst í hendur við mikla fjölgun í hópi eldra fólks ef okkur tekst ekki að byggja upp

örorku. Umönnunarbyrðin á Íslandi er svo mikil og svo þung að hún hefur því miður haft þessi áhrif. Þetta held ég að hljóti að skipta máli í allri stefnumótun, að horfa heildstætt á viðfangsefnin og áskoranirnar, horfa heildstætt á það hvernig útgjöldin og kostnaðurinn verður til, því að sannarlega kostar það ríkið háar upphæðir ef innviðirnir eru ekki sterkari en svo að við framköllum heilsufarsvanda aðstandenda með því að kerfið annar ekki sínu. En ég vildi bara koma upp til að tala um þessi sjónarmið sérstaklega vegna þessarar tillögu til þingsályktunar, sem mér sýnist nú vera góð, og ég brýni hæstv. heilbrigðisráðherra til dáða hvað varðar þessi skilvirku þjónustukaup.

ekki til spítalans heldur til félagasamtaka sem síðan gáfu hana til spítalans af því að spítalinn vildi ekki taka við henni, af því að þá

því að nýsköpunarfyrirtækin sjálf tala um gjaldmiðilinn samkvæmt ítrekuðum mælingum sem eina stærstu hindrun í rekstrarumhverfi sínu. Það hefur auðvitað bara með þau augljósu sannindi að gera að það er erfitt að gera áætlanir í umhverfi sem þú veist ekki hvernig lítur út. Það er veruleiki íslensku krónunnar. Annað atriði myndi ég vilja nefna, af því að þetta hefur aðeins verið í umræðunni, og það er kynjabreytan í nýsköpun. Það er staðreynd að konur í nýsköpun eru frekar í samfélagslegum verkefnum; menntatækni, heilbrigðistækni o.s.frv. Þegar við skoðum síðan aðgengi að fjármagni þá er dramatísk kynjabreyta þar og halli þannig að hér myndi ég vilja beina því líka til hæstv. heilbrigðisráðherra að þeir nýsköpunarsjóðir t.d. sem ríkið hefur aðkomu að, ég nefni Kríu — hvernig beina þeir fjármagni sínu inn í nýsköpunina? Þar er vel hægt að hafa jákvæða hvata til þess að efla t.d. þessa nýsköpun með því að merkja fjármagnið alveg eins og við gerum með stjórnir, alveg eins og við gerum með ýmis ráð, með því að segja: Við viljum að ákveðinn hluti fjármagnsins fari til kvenna í nýsköpun. Með því að gera það þá værum við um leið mjög

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir mjög mikilvæg orð varðandi nýsköpun og stuðning við hana og tek undir hvert einasta orð. Það er svolítið sorglegt að þeir frumkvöðlar sem eru að gera hluti tengda heilbrigðistækni þurfi að sækja sér bæði hraðla, þ.e. þekkinguna, og fjármagnið erlendis af því það er lítið til af því hér heima. En mig langar líka að tala við hv. þingmann um málefni sem þingmaðurinn nefndi, sem er aðgengi. Við höfum því miður sorglega verið minnt á það í þessari viku að það skiptir máli hvar fólk býr upp á það að geta fengið heilbrigðisþjónustu. Rétt eins og við sögðum hér áðan að það væri réttur eldra fólks að geta búið heima hjá sér sem lengst þá megum við ekki gleyma því að „heima hjá sér“ er ekki bara hér á Stór-Hafnarfjarðarsvæðinu heldur er það um allt land og oft á stöðum þar sem heilbrigðisþjónustan er kannski ekki upp á sömu fiska og gerist hér. Mig langaði að heyra aðeins frá frá hv. þingmanni hennar sýn á því hvernig við getum tryggt aðgengi að heilbrigðisþjónustu, jafnvel með nýtingu á tækni, hvar sem er

Okkur er tamt að tala um aðgengi að þjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntun í samhengi við efnahag. Ég held að við séum oft næmari á þá breytu en þegar við tölum síðan um aðgengi óháð búsetu. Mér finnst mjög mikilvægt að halda þessu tvennu alltaf til haga sem jafn þýðingarmiklum breytum. Hluti af því líka, í svona stærri mynd að Ísland verði samkeppnishæft land land sem unga fólkið velur sér að búa á, er að við höfum upp á meira að bjóða en höfuðstaðinn og höfuðborgarsvæðið, að ungt fólk velji sér að búa hringinn í kringum landið. Að öðrum kosti held ég að við séum að glata tækifærum. En varðandi heilbrigðisþjónustuna

Lítið bæjarfélag með nokkur hundruð manns — er starfandi talmeinafræðingur þar t.d., er starfandi sjúkraþjálfari, er starfandi sálfræðingur? Þarna er návígið líka farið að vinna gegn fólki þannig að fjarfundalausnir held ég að geti verið mun betur nýtt breyta í því samhengi. En mér hefur aðeins fundist vanta upp á að ríkisstjórnin geti hugsað sér að taka við lausnum frá sjálfstætt starfandi fyrirtækjum á þessu sviði. Ég vona að það sé að verða breyting á því.

Forseti. Vegna þess að ég veit að hv. þingmaður hefur stundum velt því fyrir sér hvernig ríkisstjórnin kýs að varpa ímynd sinni fram í samfélagið, hvernig hún markaðssetur sig, þá langar mig rétt upp á grínið kannski að benda á að í tillögutextanum sjálfum, því sem á að verða samþykkt þingsályktun Alþingis, er tvisvar sinnum talað um stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.

Íslandsmet, jafnvel Norðurlandamet í sjálfhverfu ríkisstjórnar, að vilja negla stjórnarsáttmálann inn í þingskjal sem á að gilda til 2030, sem á að gilda alla vega fimm árum eftir að ríkisstjórnin er farin frá völdum.

kjör starfsfólks. Á það hefur verið bent að ekkert sé komið inn á þann hluta starfsaðstæðna fólks í heilbrigðiskerfinu vegna þess að ráðuneytinu þyki þetta ekki vera vettvangur til þess.

Þó að þessi tillaga hér sé kannski ekki rétti vettvangurinn til að leysa þau mál, hefði ekki mátt nefna þann skýra vilja Alþingis frá árinu 2018, bara svona rétt í framhjáhlaupi? Það er stóra breytan þegar kemur að því að tryggja þetta markmið um fólkið í fyrirrúmi, sem er hér í 3. tölulið

Frú forseti. Ég vil þakka hv. þm. Andrési Inga Jónssyni fyrir að nefna þessa þingsályktunartillögu sem lögð var fram af hálfu Viðreisnar um þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta. Það er einlæg trú mín, og það vill svo til að þessi trú er studd gögnum, að bætt kjör kvenna í heilbrigðiskerfinu myndu hafa mikil og jákvæð áhrif á þá stöðu sem heilbrigðiskerfið Ég nefni sem dæmi, af því að dóttir mín er nú nýnemi í hjúkrunarfræði í Háskóla Íslands þá er ég farin að lesa fréttir um þá stétt með öðrum gleraugum en ég gerði áður,

— við fjárfestum í þessari menntun, það er viljugt fólk sem sækir sér þetta nám en einhverra hluta vegna velur fólk sem hefur þessa ástríðu, hefur þessa menntun,

Frú forseti. Það eru sláandi tölur að 20–30% nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga hverfi af starfsvettvangi nánast samstundis.

Við gerum það með því að fá fólk til að haldast í starfi. Auðvitað eru þetta ágætisaðgerðir sem eru lagðar til hérna, að menntun og þjálfun starfsfólks verði í samræmi við kröfur um gæði þjónustunnar. Já, en laun þurfa

Fyrirgefðu, frú forseti, en hér er bara farið eins og köttur í kringum heitan graut, í kringum aðalatriðið sem ætti að vera að tryggja heilbrigðisstéttum þau kjör að mönnun heilbrigðisþjónustunnar verði tryggð. Þetta er nefnilega ekkert flókið. Það er búið að sýna öllum þessum kvennastéttum sem vinna í heilbrigðiskerfinu kerfisbundna lítilsvirðingu árum og áratugum saman með því að halda laununum niðri. Það er þess vegna sem 20–30% hjúkrunarfræðinga hverfa af starfsvettvangi stuttu eftir útskrift, einfaldlega vegna þess að stjórnvöld,

um vinnuna og svörin voru þess eðlis að ég gat ekki merkt að það væri mikið í gangi í þeirri vinnu. Tillagan gekk út á það að bæta kjör kvennastétta, vissulega innan heilbrigðiskerfisins en annarra greina einnig, kennara t.d., og að það ætti að ráðast í greiningu á launakjörum þessara fjölmennu kvennastétta og bera þau saman við aðrar stéttir með sambærilega menntun að inntaki og sambærilega ábyrgð. Síðan yrði farið í það á grundvelli þjóðarsáttar og þjóðarsáttin felst þá í því að kjör þessara stétta yrðu leiðrétt án þess að við værum í hefðbundnu tali um höfrungahlaup í kjölfarið. Það yrði samfélagsleg sátt um það að bæta kjör þessara stétta sérstaklega. Með því værum við að fjárfesta í innviðum. Það vill stundum gleymast í öllu talinu um innviði að horfa á það hvað eru sterkir innviðir. Eru sterkir innviðir ekki fólkið sem starfar í greinunum? Það að rýna það. En nú þegar við erum að renna inn í kjarasamningsgerð að nýju þá er staðan því miður óbreytt hvað þetta varðar. En ég held að hér sé komið fram

bæði er þetta hópur sem kallar á mikla og góða þjónustu en líka vegna þess að hann stækkar ört á næstu árum og þá skiptir máli að núna sé byggð upp þjónusta sem geti tekið á þeim áskorunum sem felast í því að hópurinn muni stækka mjög hratt. Ég verð að viðurkenna, frú forseti, að þegar ég blaðaði í þessari stefnu átti ég samt pínu erfitt með að skilja hvað þetta þingmál snýst nákvæmlega um vegna þess að þetta er ekki tillaga um að Alþingi samþykki stefnu um heilbrigðisþjónustu við aldraða heldur er þetta tillaga um að við samþykkjum

Svo les maður tillögugreinina sjálfa sem er óvenjulöng, en það gerist stundum með stærri stefnuplögg, þetta eru næstum þrjár síður af markmiðum, sjö meginviðfangsefni eins og það heitir, til að framtíðarsýnin verði að veruleika. Ef við lítum hérna aftast þá kviknar aftur spurning:

Það er ekki alveg skýrt en það sem við eigum sem sagt að samþykkja er að þetta verði rammi utan um það hvernig stefna verði mótuð uppi í ráðuneyti í aðdraganda þess að

Væru það ekki skjölin sem við ættum að hafa í höndunum með einhverjum meira konkret hugmyndum þar sem búið væri að eiga almennilegt samráð frekar en einhver drög að stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar?

Það er t.d. tekið fram hérna að mat á fjárhagslegum áhrifum þingsályktunartillögunnar fari fram þegar aðgerðaáætlun fer í mótun og málsmeðferð.

fjárhagsleg áhrif og umfang geti verið huldu á þessum tímapunkti en þess þá heldur að taka mótaða aðgerðaáætlun til fimm ára til þings aftur

Hvenær á þessi fimm ára stefna að líta dagsins ljós? sem var reyndar frekar þunnur tillögutexti og svona í stikkorðastíl, en þar stóð samt skýrum orðum að sú fimm ára aðgerðaáætlun sem ætti að móta á grundvelli þeirrar samþykktu stefnu, því það skjal fékk að heita stefna,

stjórnarsáttmála. Ég man aldrei eftir því að Alþingi hafi verið beðið um að samþykkja frá sér tillögutexta sem segir: Starfið hér í samræmi við stjórnarsáttmála þriggja af þeim átta flokkum sem sitja á þingi. Þetta kemur oft og iðulega fram í greinargerðum og er yfirleitt byrjað á því að réttlæta framlagningu mála með því að vísa til stjórnarsáttmála í greinargerð og það er alveg eðlilegt

sem er eiginlega aðalatriðið eða eitt af aðalatriðunum. Það hefur verið farið yfir ýmsa þætti í þessari tillögu í umræðum í dag og fyrir helgi

af því að mér sýnist nú aldraða fólkið yfirleitt kallað annaðhvort notendur eða aldrað fólk í tillögunni. Til að tryggja mönnun heilbrigðisþjónustunnar til lengri tíma eru lagðir til tveir verkþættir, annars vegar að sjá til þess að menntun og þjálfun starfsfólks sé í samræmi við kröfur um gæði og hins vegar að það verði haft samráð við heilbrigðisstéttir um úrvinnslu aðgerða.

Í rauninni er því seinni liðurinn í þessu tvítekning og þá stendur eftir að það eigi að tryggja mönnun með því að passa að starfsfólkið sé almennilega menntað, en algerlega skautað fram hjá lykilatriðinu þar sem kemur saman heilbrigðispólitík, fjármálapólitík og kvennapólitík sem eru launin hjá þessum stéttum. efla eru allt kvennastéttir sem er haldið á lágum launum, yfirleitt af opinberum aðilum, ríki eða sveitarfélögum sem halda þessari þjónustu úti.

stórkostlega fjölgun aldraðs fólks með færra starfsfólki, með áframhaldandi flótta úr heilbrigðisstéttum, heldur með því að fullfjármagna heilbrigðiskerfið á þann hátt að fólk fái almennileg laun fyrir að starfa í því,

Virðulegi forseti. Já, hér er stefna og orð eru sannarlega til alls fyrst. Einhvers staðar þarf að byrja. Góð stefna er sannarlega gulls ígildi en verði ekki gerð góð áætlun, framkvæmdaáætlun, í kjölfarið er góð stefna bara ónýtt og gagnslaust plagg. Mig langar að nefna nokkra punkta sem geta þá mögulega orðið veganesti inn í aðgerðaáætlun og byrja á að nefna að það er gríðarlega mikilvægt að ríkið sinni hjúkrunarþjónustu við yngra fólk sem þarf umönnun allan sólarhringinn. Í dag eru um 140 manns yngri en 67 ára á hjúkrunarheimilum en þyrftu að vera í sérsniðnu húsnæði og úrræði. Á meðan bíður hópur fólks eldra en 67 ára eftir þessum plássum, jafnvel á sjúkrahúsi. Einnig þarf að huga að þjónustu við sértæka hópa sem þurfa á þjónustu hjúkrunarheimila að halda, svo sem fólk með geðfötlun, fíkniefnavanda og fleiri með vanda af ýmsu tagi. Þjóðin er að eldast og það hefur verið lengi vitað. Þá er spurt: Hvar er fyrirhyggjan? Hvar er forsjáin? Hvar er heildarhugsunin? Af hverju erum við í þessari stöðu? Þessi hópur, sem aðrir viðkvæmir hópar eins og börnin sem sitja föst á biðlistum, hefur einfaldlega ekki verið í forgangi hjá þessari ríkisstjórn. Hvað með þá sem þrá að vera eins lengi heima og mögulegt er? Til að það sé hægt þarf heimahjúkrunin að vera til staðar og þar er aftur komið stórt vandamál. Það skortir sárlega hjúkrunarfræðinga í öll störf. Það hefur algerlega mistekist að laða hjúkrunarfræðinga til starfa og þá hreinlega bara vantar. Þeir eru ekki nógu margir. margir. Það má bæta því við að til að efla megi heimaþjónustu er mikilvægt að auka flæði í þjónustukeðju aldraðra. Bjóða þarf upp á fjölbreytt þjónustuúrræði, efla samvinnu þvert á stofnanir, auka læknisþjónustu, bæði frá heilsugæslu og Landspítala sem og í heimahúsum. Skerpa þarf á ferlum þjónustu sem og efla enn frekar að hægt verði að veita auknar meðferðir í heimahúsum með aðkomu þverfaglegra teyma sem og bráðaþjónustu aldraðra. Þá langar mig að víkja að því sem bíður okkar allra. Hvað skyldi það nú vera? Það er dauðinn. Það vill svo til að fjölmarga langar til að fá tækifæri til að deyja heima. Áætlað er að um 75% allra sem nálgast lífslok þurfi líknarmeðferð. Mikil fjölgun aldraðra og fjölgun langveikra gefur sterka vísbendingu um að mun fleiri en áður muni þurfa nálgun líknarmeðferðar. Þess vegna er mikilvægt að stofna líknarteymi innan heimaþjónustu til að veita megi öldruðum og langveikum einstaklingum aukna þjónustu með það að markmiði að fleiri geti dvalið lengur heima og fengið að deyja heima. Þetta þarf að gera svo að tryggja megi öldruðum örugga líknar- og lífslokameðferð á heimili. Það þarf t.d. fjármagn til sólarhringsumönnunar hjúkrunarfræðinga, líknarmeðferðar í heimahjúkrun með þekkingu og reynslu í líknarmeðferð, læknisþjónustu líknaröldrunarlæknis og bráðalíknarrýmis á hjúkrunarheimili þar sem skjólstæðingar heimahjúkrunar hafi forgang.

Jafnframt væri þar hægt að grípa inn í og fyrirbyggja ástand sem blasir við, t.d. með því að gefa vökva og lyfjagjafir í æð, blóðgjafir, yfirfara lyf eða veita annars konar meðferð eða eftirlit. Þetta úrræði sárvantar. Það þyrfti að vera óháð því hvort viðkomandi væri með samþykkt færni- og heilsumat á hjúkrunarrými eða samþykkta umsókn um hvíldarinnlögn. Þessi rými þyrftu aukna mönnun miðað við hvíldarinnlagnarrými og ekki væri úthlutað fyrir fram eins og hefðbundin hvíldarinnlagnarrými. Þess utan er eitt af brýnu verkefnunum í öldrunarþjónustu að fjármagn verði sett í að gera samþætta heilsuskrá einstaklings á landsvísu, aðgangsstýringu sem styður við teymisvinnu, sem dæmi, til að auka samfellu, traust og öryggi, dregur úr sóun og tvíverknaði, er forsenda samþættingar þjónustu á mismunandi þjónustustigum; heilsuskrá einstaklings á landsvísu. En aftur til lífsins. Þegar komið er fram á þessi ár er svo mikilvægt að hafa fjölbreytni. Við erum ólík og við munum þegar þar að kemur og aldurinn færist yfir líka vera ólík, með ólíka færni, ólíkan kraft, ólíkar aðstæður, alls konar.

í nágrenni er öll þjónusta, aðstæður, græn svæði, sérstaklega hugað að lýsingu, strætóstoppistöðin sérstaklega björt og aðlaðandi og svona mætti lengi telja, að fólk geti labbað út og náð í það sem það þarf. Við eigum svona fordæmi og erum oft að tala um það, á Sléttuveginum sem dæmi. Það er akkúrat þannig sem mætti vera víð og dreif um borgina, í úthverfum og bara hvar sem hægt væri að koma því niður en gæta á sama tíma að blöndun. tíma að blöndun. Að lokum kannski langar mig bara að reyna að draga saman samt hver helsti vandinn er í þessu því að þetta snýst allt um að fara í aðgerðir til að fjölga heilbrigðisstarfsfólki og sjá þá til þess að háskólar geti tekið fleiri nema í deildirnar og hafi pláss á heilbrigðisstofnunum til að taka fleiri í verknám. Ef okkur vantar þetta fólk, hjúkrunarfólk og fólk sem er með færni og hæfni, þekkingu og reynslu til að sinna þessum málum, þá erum við bara í slæmum málum hvert sem litið er. Það alveg sama hvaða draumsýn við höfum í þessu sambandi. Hér er ég að tala um svæði sem verður að höfða til eldri borgara og hvetja til útivistar og tómstunda. Það er hægt að sjá fyrir sér, í draumsýn sennilega

Kannski verðum við bara að fá dreyma áfram og það er vont. Það er vont fyrir þá sem bíða og komast ekki heim til sín eða hafa ekki heimili til að fara til því að þar er ekki fólk til að aðstoða. að aðstoða. Hér er stefna og ég tek undir það sem hefur komið fram hjá öðrum hv. þingmönnum sem minntust á það að þetta er kannski nokkuð endasleppt. Ég vænti þess að hæstv. ráðherra eigi eftir að koma á eftir og fara í gegnum það sem búið er að ræða hér og svara og kannski hjálpa okkur til að fá meiri trú og traust á þetta plagg. Það er allt of oft sem maður horfir á fagrar og flottar og háfleygar stefnur hér og þar og alls staðar og ríkisstjórnin er sérlega góð í að búa þær til, flottar stefnur, alveg fagurgalinn út í eitt. En hvað svo? af þessu sem ég hef verið að lesa upp, sem ég veit að bráðvantar og þrá er eftir, verða að veruleika næstu fjögur árin? Eða stöndum við hér aftur eftir 10–15 ár og erum að tala um sama?

er talað um aðgerðir sem falla undir stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Ég velti því fyrir mér í samhengi við það sem hv. þingmaður var að ræða hér áðan, hvort þetta verði að veruleika, því að ég átta mig ekki alveg á því hvar þessi tillaga fellur inn í fjármálastefnu stjórnvalda. Veruleikinn er sá að það gerist ekkert án þess að það sé fjármagnað og það eru ítrekuð tilvik þess að hlutir hafi runnið í gegn ófjármagnaðir.

vegna þess að það átti að bæta almannatryggingakerfið. En þetta eru risabútar í velferðarþjónustunni okkar, þetta kostar alveg rosalega mikið en samt var ríkisstjórnin bara fyrir nokkrum vikum að samþykkja rekstraráætlun sem gerir ráð fyrir viðvarandi halla á ríkissjóði og miklu útgjaldaaðhaldi. Það er ekki vegna þess að ekki sé hægt að ráða við útgjöldin í kerfinu okkar. Það er vegna þess að hér hefur verið stunduð markviss vanfjármögnunarstefna undanfarinn áratug sem gerir okkur ótrúlega erfitt fyrir.

Síðan eru lagðar fram tillögur eins og þessi hér, sem er tala á yfirborðinu um hluti sem hefur reynst og mun reynast, meðfram þessari pólitísku stefnu, mjög erfitt að fjármagna af því að búið er að veikja grunnstoðir hins opinbera. Síðan er næsta spurning hvernig svona áætlun skilar sér til sveitarfélaganna af því að mörg þeirra eru nú þegar að greiða tugi milljóna króna með þjónustu við aldraða þrátt fyrir að sú þjónusta sé ekki lögbundin. Ríkið hefur, eins og með svo marga aðra málaflokka, hreinsað borð sitt og leggst nú ýmis þjónusta, lögbundin eða ekki, með auknum þunga á sveitarfélögin. Svo er ríkisstjórnin oft að benda á fólk í sveitarstjórn eins og það kunni einfaldlega ekki að reka sitt batterí. Ég hef heimsótt fólk úti um allt land undanfarnar vikur. Það heyrist mjög víða það sama. Það eru áhyggjur af dvalarheimilum og hjúkrunarheimilum á svæðinu, að þjónustan hverfi af því hún er vanfjármögnuð. Hér er talað til að mynda í þessari tillögu um að endurskoða fjármögnunarkerfi vegna dvalar og langtímaumönnunar á hjúkrunarheimilum. Gott og vel, það hljómar frábærlega. Hér fyrir jól var settur aukamilljarður inn í þessa þjónustu en við vitum að það vantar marga milljarða til viðbótar. Og hvaðan eiga þeir fjármunir að koma? Það er ekkert svigrúm í núverandi fjármálastefnu stjórnvalda þannig að ég velti því bara fyrir mér hvernig þessi aðgerðaáætlun mun birtast í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eftir nokkrar vikur. Ég minni á orð fjármálaráðs í þessu samhengi sem birtust meðfram fjármálastefnunni, að það er ekki samhljómur til staðar milli stjórnarsáttmála og fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar og þetta er bara annar málaflokkur sem er dæmi um það. Það er svo margt sem er hægt að skoða í þessari tillögu til þingsályktunar um mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030 sem er augljóslega til þess fallið að auka útgjöld, með leyfi forseta: „Aukið verði við sérstakan stuðning og úrræði við aðstandendur sem sinna umönnun.“ Aftur, með leyfi forseta: „Aldrað fólk hafi aðgang að þjónustu með velferðartækni óháð búsetu. […] Fjármögnunarkerfi vegna dvalar og langtímaumönnunar á hjúkrunarheimili verði endurskoðað. Reglulegt gæðaeftirlit verði með öllum hjúkrunarheimilum á Íslandi.“ Hér er talað um að það þurfi að fjölga fagmenntuðu fólki í starfsliði hjúkrunarheimila. Eitthvað kostar það nú, virðulegi forseti.

Svo segir í lokin, alveg í lokin, að mat á þessum fjárhagslegu áhrifum fari fram þegar aðgerðaáætlunin er farin í mótun, einhvern tíma síðar. Ég myndi bara vilja fá að vita hvenær þetta á að liggja fyrir. Er það eftir að þessu kjörtímabili er lokið? Verður þetta ekki að veruleika innan næstu þriggja ára? Vegna þess að það er ekkert svigrúm fyrir þetta í fjármálastefnu stjórnvalda, það er bara þannig. Það er 8 milljarða kr. svigrúm til útgjaldaaukningar á hverju ári í fjármálastefnu stjórnvalda, 8 milljarða,

Þá kannski fæst fjármagn í þetta, ef við fáum nýja ríkisstjórn sem er tilbúin að fullfjármagna ríkissjóð og skilur hvað það kostar að reka velferðarkerfi. Mig grunaði reyndar svo sem þegar ég las fyrstu fjárlögin frá þessari ríkisstjórn að það væri ekki mikil innstæða fyrir stóryrtum loforðum í sáttmála en svo koma

Setjum þetta bara í smá samhengi við hvað er í gangi í hagkerfinu í dag. Viðbótarverðbólga í fyrra var rúmt 1%,

fyrir neinum útgjöldum, hvað þá betrumbótum í kerfinu. Ég velti því fyrir mér hvar þessi aðgerðaáætlun passar inn í þetta allt saman. Ég velti því líka fyrir mér hvernig það er eiginlega í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, hvort það séu einhverjir aðrir en hæstv. fjármálaráðherra sem séu meðvitaðir um hvaða pólitík er verið að stunda hérna. Því hérna hefur verið stunduð pólitík vanfjármögnunar í að verða áratug.

Það virðist vera ein stefna rekin í fjármálaráðuneytinu af flokki hæstv. fjármálaráðherra og hinir tveir flokkarnir í stjórn telja sig vera í velferðarpólitík en hér er því miður engin innstæða fyrir velferðarmálum. Fréttirnar eru þær að það er engin innstæða í þessari fjármálastefnu fyrir velferðarmálum. Það er engin innstæða fyrir svona aðgerðaáætlun. Ég veit eiginlega ekki hvort er verra, að hæstv. ráðherrar Framsóknar og Vinstri grænna viti af þessu og láti eins og ekkert sé eða átti sig ekki á því hvað er að gerast í fjármálaráðuneytinu.

hægt að lofa miklu og tala fallega og segjast ætla að leysa öll heimsins vandamál en svo þarf náttúrlega að útfæra þau og fjármagna þau. Kannski er það með þessi mál rétt eins og loftslagsmálin að það á bara að bíða og sjá hvort við getum ekki leyst þetta seinna eða að hlutirnir lenda bara í starfshópum endalaust til að reyna að finna einhverjar lausnir. En mig langar að spyrja, af því ég veit að hv. þingmaður hefur aðeins meira vit á fjármálunum heldur en ég: Hvernig eigum við að fjármagna svona? Hvernig getum við sem samfélag fjármagnað almennilega þjónustu við aldraða? Hvað myndi hv. þingmaður gera

í það að tryggja þessum ört stækkandi hópi eldra fólks mannsæmandi framtíð?

en það fór miklu þverar á hópinn en bara þá. Það er búið að taka 20–30 milljarða kr. a.m.k. bara út úr skattkerfinu með almennum skattbreytingum.

Það er svo margt sem væri hægt að gera. Fólk lætur eins og það sé ekki verið að stunda einhverja undirliggjandi pólitík í þessari ríkisstjórn en það hefur bara heilmikið verið gert sem gerir það að verkum að svona aðgerðaáætlun eins og hér er í þinginu verður aldrei fram framkvæmanleg.

En mig langaði að ræða varðandi tekjur að eitt af þeim stóru vandamálum sem eiginlega allt heilbrigðiskerfið stendur frammi fyrir er tengt mönnun.

Að hluta til er þetta náttúrlega fjármögnun, það þarf að finna fjármagn til að fá fólk til að vinna þessi störf og ekki flýja í aðra geira. En það að laga laun í einum geira getur haft keðjuverkandi áhrif á restina af samfélaginu.

Hvað er til ráða til þess að bæta kjör heilbrigðisstarfsfólks og gera það að verkum að við séum ekki að sjá þennan stöðuga flótta úr greininni?

hægt að ræða það lengi en mig langar að nefna eitt konkret dæmi. Við stöndum frammi fyrir gríðarlegum vanda í heilbrigðisþjónustu í dag vegna þess að við erum sífellt að vinna upp stórkostlegan halla í fjárfestingu,

málefnum aldraðra heldur erum við að tala um mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar. Það vekur athygli mína, ekki síst vegna þess að í öllum þeim háværu kröfum sem hafa verið á undanförnum árum um

þingsins frá því á síðasta kjörtímabili um að fjármagna sálfræðiþjónustu. Þar var gengið enn lengra en að vera með einhverja mótun stefnu í aðdraganda einhvers. Það voru bara sett lög þar sem ákveðin þjónusta átti að vera tryggð.

Ég tel engar líkur á að þetta verði að veruleika miðað við núverandi fjármálastefnu stjórnvalda. Það þarf eitthvað mikið að gerast í fjármálaráðuneytinu

Það er ekki hægt að fjármagna þetta allt saman. Það er ekki hægt að reka velferðarsamfélag og draga úr samtryggingunni. Þannig virkar þetta ekki. Þú getur ekki átt bæði. Það sem mér hefur þótt svo alvarlegt við þetta er að það er verið að selja velferðarpólitík sem á að vera í anda norræns velferðarsamfélags. Af hverju lágskattastefnu? Það sést bara undir lok þessa kjörtímabils að það er ekki fjármagn fyrir þessu. Þetta er mjög alvarlegt mál.

hv. þingmaður fór að ræða um hluti sem við sáum kannski ekki fyrir í upphafi þessa þings sem valda því að ákveðinn kostnaður er að koma þarna sjálfkrafa inn, verðbólga og annað sem í raun

með því að leggja fram áætlun af þessu tagi? Það má kannski gera sér í hugarlund að tilgangurinn sé að skapa einhverja ásýnd þessarar ríkisstjórnar aðra en raunveruleikinn sýnir, en ef maður ætti að leyfa þeim að njóta vafans þá velti ég fyrir mér

tækifæri, jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu og í menntamálum og þess háttar, þá kostar bara að gera það. Það var ákvörðun sem við tókum hér sem samfélag upp úr 1960 að byggja upp velferðarkerfin okkar og það kostar en við fáum það til baka í aukinni virkni.

Hvað hafa menn verið að gera allan þennan tíma, að fólk þurfi að glíma við það að hafa ekki aðgengi að heilbrigðisþjónustu?

þar sem við erum ekki með heilbrigðisþjónustu út um allt land. Svo kemur fram í 5. lið í greinargerð: „Ekki er búist við að tillagan ein og sér leiði til aukins kostnaðar en gera má ráð fyrir að einstaka aðgerðir í áætlunum geti leitt tímabundið til aukins kostnaðar.“ Ég fæ þetta ekki til að ganga upp. Hvernig getum við haft svona háleit markmið um að tryggja aðgengi allra á sama tíma og það má ekki kosta Ég næ þessu ekki, en þetta eru falleg orð á blaði sem við sjáum hér. Það er margt sem er spennandi að horfa til og ef við sæjum þetta verða að veruleika er það auðvitað af hinu góða. En við sjáum, bara síðast í dag, hlutum kippt út af borðinu sem áttu að leiða til samþættingar á þjónustu.

út af borðinu frumvarpi um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna þar sem þjónustan við börn átti að vera samþætt.

Eða eru þetta bara endalaust falleg orð á blaði, orðagjálfur sem ekki er hægt að taka mark á? Því miður hefur það oft verið þannig að hlutirnir fara þannig. Þarna stendur m.a. að viðmið verði sett um fjölda hjúkrunarrýma á hverju svæði. Þá spyr ég alla vega: Hvaða viðmið eiga að vera? Hversu stór eiga þessi svæði að vera?

Ísland fari bara á hausinn ef við byggjum hjúkrunarheimili til að sinna gamla fólkinu okkar. En ég spyr: Má ekki líka spara niður á við?

og lækka þar með kostnað við hjúkrun þeirra sem í raun og veru eiga ekki að vera á Landspítala en eiga svo sannarlega heima í sólarhringsumönnun sem væri þá hjúkrunarheimili? Við myndum spara fullt af peningum ef menn hefðu nýtt það úrræði sem búið var til, sem var Framkvæmdasjóður aldraðra, og átti að sjá um þennan málaflokk og byggja úrræði fyrir eldra fólk en var svo bara tekið í ríkissjóð og nýtt í annað.

og mig langaði að fá að heyra hvað hv. þingmaður hefur heyrt frá eldra fólki þar: Er mikið verið að ýta á að það fái alla þjónustu í Reykjavík er verið að bjóða upp á nægilega mikla þjónustu á Reykjanesi fyrir fólk sem vill fá að búa nærri fjölskyldu, nærri heimahögum og slíkt? Og ef ekki, hvað þarf þá að gera? Hvað telur hv. þingmaður að þurfi að gera til að bæta úr því og hvernig geta sveitarfélög og ríkið unnið betur saman í að tækla þau vandamál? Þar sem hv. þingmaður hefur einmitt reynslu líka af sveitarstjórnarsviðinu væri gaman að fá að heyra, ef

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Ég kem frá svæði sem hefur búið við það í mörg undangengin ár að það vantar hreinlega heilbrigðisþjónustu, ekki bara fyrir eldra fólk heldur fyrir alla. Við vitum af þúsundum íbúa á Suðurnesjum sem þurfa að leita eftir þjónustu inn á höfuðborgarsvæðið

Einhverra hluta vegna virðast stofnanir ríkisins geta haldið hlutunum í gíslingu og sett þá í gang þegar þeim hentar.

Það sem við þurfum alltaf að vera að skoða er samþætting þjónustu og hverjir veita þjónustuna. Það eru mörg grá svæði á milli ríkis og sveitarfélaga varðandi félagslegu heimaþjónustuna og heimahjúkrunina sem þarf að skoða og vinna með þannig fólk sé ekki að lenda á milli skips og bryggju þegar kemur að því að veita því þjónustu. Því miður gerist það allt of oft í samskiptum ríkis og sveitarfélaga að verið er að þrátta um það hver á að gera hvað.

virðumst í svo mörgu enda á því að þræta um eitthvað ár eftir ár eftir ár og

umræðu um borgarlínu. Hlutir virðast bara endalaust verða að þrætuepli og mér er spurn: Hvernig breytum við þessari hegðun á milli ríkis og sveitarfélaga í þessu tilfelli og bara almennt?

þetta þarf að vera með þessum hætti af því að hér er verið að setja lög og hrósa sér af því að það sé verið að styrkja þjónustu við, í þessu tilfelli við fatlað fólk, eða börn eða hverja sem er, en síðan fylgja ekki peningar, eins og hér hefur verið bent á. Það er búið að samþykkja sálfræðifrumvarp en það eru bara ekki samþykktir peningar með því. Þetta eru náttúrlega algjörlega forkastanleg vinnubrögð að haga sér með þessum hætti. Þetta snýst líka um forgangsröðun. Í þessu erum við að forgangsraða eins og hér hefur verið nefnt, í þágu velferðar. Ætlum við að standa með fólkinu okkar og sinna þeim þörfum sem íbúar, hver og einn einn hefur og þeirri þjónustu sem hver og einn þarf á að halda? Ég er ekkert viss um að við séum að gera það í öllum tilfellum. Svo má líka velta fyrir sér: Er rétt að einhverjir einstaka málaflokkar séu bæði á hendi sveitarfélaga og ríkis? Er ekki bara rétt að þetta sé annaðhvort hjá ríki eða sveitarfélögum? Ég veit það ekki. En þetta eilífa karp um það hver á að gera hvað er bara óásættanlegt fyrir þá sem bíða eftir þjónustu sem opinberir aðilar eiga og ber skylda til að veita. Virðulegi forseti. Ég fagna því að verið sé að vinna að stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða. Ég staldra engu að síður við orðalagið „stefna í aðdraganda aðgerðaáætlunar“ sem hljómar svolítið eins og skipuð sé nefnd til að skipa starfshóp sem eigi að gera úttekt og skila henni til nefndarinnar sem eigi að gera tillögu. En þó að ég átti mig ekki alveg á þessu þá er það fagnaðarefni að verið sé að beina sjónum sérstaklega að heilbrigðisþjónustu aldraðra því að eins og við vitum öll þá er hún ekki boðleg. Ég sat fund með Samtökum sveitarfélaga á Suðurlandi síðastliðinn föstudag og þar kom fram að staðan hefur stöðugt versnað á undanförnum árum. Með því fororði að ég hafi skráð hjá mér réttar tölur, sem ég held nú samt að mér hafi tekist, voru 48 á biðlista eftir plássi á hjúkrunarheimili árið 2017 á Suðurlandi en núna árið 2022 eru þeir orðnir 65. Það er fjölgun upp á 35%. Nýtt hjúkrunarheimili á að opna Selfossi áður en langt um líður og er það vel. En á móti er dvalarrýmum fækkað, m.a. vegna þess að húsnæði er ekki boðlegt. Það er af hinu góða að sjá til þess að húsnæði sé boðlegt en engu að síður virðist niðurstaðan vera sú að hjúkrunarrýmum fjölgar á kostnað dvalarrýma þannig að í heild sinni er um fækkun að ræða. Að auki er það svo að eingöngu 20 af þeim rýmum sem verða á nýja hjúkrunarheimilinu eru fyrir Suðurlandið en flest rýmin eru ætluð fyrir höfuðborgarsvæðið. Vandinn er stór á höfuðborgarsvæðinu og nauðsynlegt að bregðast við honum en ég vil þó nefna tvennt í þessu samhengi. Í fyrsta lagi er um einstakling að ræða hvar sem hann býr og því ætti útbýting þessara rýma að byggja á þörf en ekki á því að létta þurfi á biðlistum á einu svæði framar öðru. Í öðru lagi virðist vera um hreppaflutninga að ræða. Þarna á að leysa vanda á einu svæði með því að flytja fólk hreppaflutningum í aðra sveit þar sem viðkomandi hefur kannski engin tengsl, auk þess sem flutningur í aðra sveit veldur því að aðstandendur geta síður heimsótt þannig að gera má ráð fyrir að samskipti við fjölskyldu og vini minnki meira en annars væri. Kannski er þetta betri lausn en engin en hún er engu að síður ekki góð og ber ekki með sér að mikil virðing sé borin fyrir einstaklingum sem finna sig í þessari stöðu á efri árum. Eitt af því sem mikið er rætt um er að efla heimaþjónustu. Það er gott og gilt enda margir sem vilja það og kjósa að vera eins mikið og lengi heima og unnt er. Það verður þó alltaf að vera val fólksins sjálfs. Ég óttast svolítið að svona lausnir endi í því að vera ódýr og þægileg lausn og það eina sem í raun er í boði, jafnvel þó að fólk myndi frekar vilja og þörfin sé á að það fari inn á hjúkrunarheimili. Það þarf hjúkrunarheimili og algerlega til skammar að ekki sé fyrir löngu byrjað og búið að byggja nokkur slík, þó að ekki væri nema til að mæta þeirri þörf sem blasir við inni á Landspítala þar sem allt of margir aldraðir liggja við oft óviðunandi aðstæður af því að eigi er pláss fyrir þau í gistiheimilinu, svo að vitnað sé í guðspjöllin. Það er ekki pláss fyrir okkur þegar við verðum gömul og veik. Það er hin sorglega staðreynd málsins. Við verðum að koma öllu þessu fólki í viðunandi úrræði, fyrst og fremst sjálfs þess vegna en ekki síður vegna þess að þetta eru dýrustu úrræði landsins og þau eiga að vera fyrir veikt fólk á öllum aldri sem þarf læknisþjónustu núna þegar það þarf á henni að halda. Þetta hefur stundum verið kallað fráflæðisvandi, sem er eitt ljótasta orð sem til er því að enginn vill vera sá eða sú sem skapar vandamál, enda er þetta aldraða fólk ekki vandinn. Þetta er þvert á móti fólkið sem byggði upp landið okkar og á núna skilið bestu mögulega umönnun. Í einu ríkasta landi heims eru þau ekki að fá hana og það er okkur til háborinnar skammar. Í þriðja kafla tillögunnar er fjallað um starfsfólk og þar stendur, með leyfi forseta: „Fólkið í forgrunni. Til að tryggja mönnun heilbrigðisþjónustunnar til lengri tíma og öruggt og gott starfsumhverfi verði stefnumið málaflokksins til ársins 2030 eftirfarandi:

Það þarf að byggja. Á því leikur enginn vafi. En það þarf líka að manna. Eins erfitt og hefur reynst að fá eitthvað byggt þá er það hátíð hjá þeim vanda sem blasir við á móti því að manna hjúkrunarheimili og spítala. Ef ríkisstjórninni er einhver alvara með að gera gangskör í þessum málum þá verða þau að hækka launin hjá hjúkrunarfólki, hjá sjúkraliðum, hjá starfsfólki spítala. Ef þarna gilti lögmál markaðarins um framboð og eftirspurn væru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn með hæstu launin á Íslandi því að eftirspurnin eftir þeim er mikið meiri en eftir bankastjórum og forstjórum ríkisstofnana sem fá ofurlaun með blessun ríkisstjórnarinnar. Það er oft varið með því að launin þurfi að vera samkeppnishæf þó að enginn sé að keppa um þessi störf. Ríkisstjórnin virðist yfirleitt hafa mikinn skilning á lögmálum markaðarins þegar um forstjóra er að ræða en þegar eftirspurnin er mikið meiri en framboðið er skilningurinn enginn. Það þarf að gera laun heilbrigðisstarfsfólks samkeppnishæf. Það er ekki nema von að fólk gefist upp. Endalausar aukavaktir og bakvaktir sliga fólk og það gefst á endanum upp. Auk þess hljóta allar þessar yfirvinnugreiðslur að vera dýrari fyrir ríkissjóð en að álag og vaktir séu með eðlilegum hætti. Já, ég fagna þessari umræðu en betur má ef duga skal. Við þurfum heildstæða stefnu sem tryggir þeim sem byggðu þetta land og á þurfa að halda bestu mögulegu umönnun.

verður fjölgun í hópi aldraðra á næstu áratugum og fólkið sem verður komið í þann hóp árið 2040 — ég myndi t.d. skjóta á að stór hluti af heilbrigðisstarfsfólki dagsins í dag sé í þeim hópi. Við vitum að kynbundinn launamunur sem fylgir fólki í gegnum starfsævina

er verið að búa til fátækt aldrað fólk framtíðarinnar. Þetta er eitthvað sem höfundur tillögunnar þykir ekki vera vettvangur til að fara yfir í þessu plaggi þetta er eitt af því sem við getum leyst og þá erum við að slá tvær flugur í einu höggi. Við erum í fyrsta lagi í alvöru að standa að því að setja fólkið í forgrunn þannig að við tryggjum mönnun heilbrigðisþjónustunnar í dag en við erum líka að draga úr neikvæðum heilsufarsafleiðingum fátæktar aldraðs fólks í framtíðinni.

En burt séð frá því þá er það þessi flótti úr stéttinni sem er svo alvarlegur. Fólk gefst bara upp. Það er ekki hægt að setja ábyrgðina á umönnun fólks, umönnun aldraðra yfir á þessa stétt og segja: Þið eigið bara að láta ykkur hafa þetta. Það gengur ekki upp. Það þarf að laða fólk til starfa og það er gert með því að — já, það þarf að hækka laun. Það þarf að vera ágætisaðbúnaður

þeim fækka sem veitt geta þjónustuna bara vegna þess að það verða færri einstaklingar á þeim aldri sem eru á vinnumarkaði. Þess vegna er svo ótrúlega skammsýnt að ætla á sama tíma að éta innan úr þeim minnkandi hópi fólks sem getur sinnt heilbrigðisþjónustunni með því einmitt að haga að haga starfskjörum með þeim hætti að 20–30% nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga hverfa bara til annarra starfa fljótlega eftir útskrift. Þá er verið að ýkja áhrif öldrunar þjóðarinnar á þessa stétt þannig að yngstu hjúkrunarfræðingarnir verða hlutfallslega alltaf færri. Hvernig Hvernig er hægt að tala um að tryggja mönnun og nefna ekkert annað en menntun og þjálfun starfsfólks í svona áætlun? Menntun og þjálfun starfsfólks er jú mikilvæg til að standa vörð um gæði þjónustunnar, eins og er talað um hérna, en menntun og þjálfun starfsfólks fylgja líka, bara í eðlilegu kjaraumhverfi, hærri laun og betri aðstæður. Það er ekkert tekið á þessu. Á þetta var bent í ótal umsögnum á fyrri stigum og verður örugglega gert í umfjöllun nefndarinnar en ráðuneytinu fannst ekki ástæða til að taka á þessu

sagt. Það er ekki glæsileg framtíðarsýn ef maður setur sig inn í hana. Það er eiginlega betra, liggur við, svona fyrir sálina, að gera það bara ekki. En þetta þetta lítur ekki vel út og það er náttúrlega bara sorglegt þegar ungt fólk fer og menntar sig til starfa, eins og t.d. til hjúkrunar- eða sjúkraliðastarfa eða vinnu á rannsóknarstofum eða hvað sem er,

Það er ekki nóg að fá fólk til að mennta sig í þessu, að fá ungt fólk til að mennta sig sem heilbrigðisstarfsmenn, það þarf að tryggja að störfin séu aðlaðandi þegar á hólminn er komið og fólk gefist ekki bara upp á fyrsta eða öðru eða þriðja ári.

Það eru vandamál uppi meðal sveitarfélaga og meðal eldra fólks á þessu svæði við að fá þjónustu í sinni heimabyggð eins lengi og

hælana mér út. Suðurland er stórt og ástandið er mismunandi í kjördæminu eftir því hvar borið er niður. Ég held samt að það sé hvergi alveg eins og best verður á kosið. Það eru þéttbýl svæði þar sem ástandið virðist vera mjög slæmt, það eru þéttbýl svæði þar sem það virðist vera betra og síðan eru það sveitirnar.

að tala meira um það sem hv. þm. Andrés Ingi Jónsson nefndi, sem er fátæktin og það hvernig við höfum á undanförnum áratug séð mikla aukningu í því hverjir lifa við fátækt og sárafátækt hér á landi. Við höfum líka séð mikla aukningu í fjölda öryrkja. Það er vel þekkt að það að búa við fátækt gerir það að verkum að fólk neitar sér um ýmislegt, neitar sér um heilnæman mat, neitar sér um læknisþjónustu, neitar sér um ýmislegt af því sem lyftir lífinu upp eða fær mann til að eiga góða heilsu.

hvernig hv. þingmaður sér allan þann sparnað sem við höfum haft í því að sinna ekki þessum hópi þessum hópi koma niður á okkur í framtíðinni þegar þetta fólk þarf á öldrunarþjónustu að halda.

Ég held að við spörum aldrei á því að sinna ekki heilbrigðisþjónustu. Ég held að það sé það versta sem við getum gert. Það er skammtímasparnaður í besta falli en kemur bara niður á okkur síðar. Þá náttúrlega erum við komin að umræðum um það t.d. að það er verið að spara með því að

þjónustu sem hægt er að fá.

ég hef svo oft tekið þátt í í mínu ævistarfi, en ég hef starfað sem hótelmaður og hótelráðgjafi út og suður um allan heim í meira en 50 ár.

Það sem maður byrjar á að gera áður en maður fer inn á eitthvert svæði og opnar hótel — stundum fleiri en eitt, sem ég hef gert — er að gera svokallaða „feasibility study“ og sjá hvar við stöndum. Hver er möguleikinn og hver er þörfin? Mér finnst því ekki vera svarað í þessu plaggi. Hver er þörfin fyrir þetta úrræði á viðkomandi svæði?

til samfélagsins öll þessi ár. Ég byrjaði að vinna 16 ára gamall og borga skatta. Ég borgaði í lífeyrissjóð í 45 ár og samt er hvergi pláss fyrir mig. Hvað hefur verið gert við alla þessa peninga sem ég borgaði í skatt? Hvar eru þeir?

Það þarf náttúrlega bara að byrja á því að skilgreina þetta og segja: Gott og vel. Við ætlum að hafa þetta svona. Þetta á að vera svona. Og til þess að það sé hægt þurfum við að þjálfa upp svo og svo mikið af hjúkrunarfræðingum og læknum. Við þurfum að hafa

Það er líka mjög mikilvægt að við sem yngri erum hlustum á fólkið sem þarf á þjónustu að halda núna,

heldur þarf raunverulega að tryggja fólki góða framtíð. Hvernig náum við að gera fólki kleift að búa sem lengst heima hjá sér? En þegar fólk þarf að fara í einhver önnur húsnæðisúrræði þarf það líka að geta búið í sínum heimahögum. Við höfum talað um það hvernig tæknin og nýsköpunin getur skipt máli í að leysa ýmis vandamál og þar er fullt af tækifærum, jafnvel útflutningstækifærum. Við höfum líka talað um hve

að tækla fátækt meðal eldra fólks, það er mikilvægt verkefni sem við þurfum að fara í. Að lokum

annaðhvort skipta með sér verkum eða vinna betur saman, þannig að ekki sé alltaf verið að henda boltanum á milli. Þetta þurfum við að gera

Ég er tilbúinn til að vinna með í því að finna lausnir, að vinna í hlutum sem þessu tengjast. Rétt eins og ég sagði

og þakka umræðuna, þakka þær fjölmörgu góðu ræður og spurningar sem kannski hafa mikið til verið í ábendingarformi.

en þau eru líka óhjákvæmileg ef okkur á að takast að bæta stöðuna og ekki bara stöðuna í heilbrigðiskerfinu og þjónustu við fólkið í landinu heldur á öllum málefnasviðum sem snúa að að þjónustu við fólk á fjölmörgum öðrum sviðum. Nú er það þannig, af því að hér hefur verið komið inn á það hvernig við ætlum að fjármagna þennan pakka, þegar við getum verðlagt hann í aðgerðaáætluninni sem á eftir fylgir,

Þetta mál er mjög mikilvægt og ég fagna því þegar við ræðum af ábyrgð um það hvernig við fjármögnum þjónustuna

þetta hringrásarferli stefnumörkunar sé æskilegt. Lög um opinber fjármál eru farin að setja okkur þann ramma að horfa á málin í stefnumótandi ferli. ferli. Landssamband eldri borgara og fjölmargir fulltrúar sem kunna þetta, þekkja þetta, munu taka þátt í þeim hópi. Sá hópur

En við þurfum að finna þeim þætti farveg vegna þess að við þurfum að sinna heimaþjónustunni í auknum mæli. Við þurfum að hjálpa fólki að búa lengur heima. Við verðum að koma með fjölbreytt búsetuúrræði.

er auðvitað afar mikilvægt, og fyrr í umræðunni ræddum við um þessa öryggiskennd sem er okkur svo dýrmæt í heilbrigðisþjónustu sem við verðum alltaf að varðveita og leggja okkur fram um það. Við viðurkennum mikilvægi allra heilbrigðisstétta og það hefur verið svolítið vandasamt,

eftir athugasemdum og frekari umsögnum um þetta mál.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu, um stjórn Landspítala. Í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs kemur fram að staða og hlutverk Landspítala

Í þeim tilgangi verði skipuð fagleg stjórn yfir spítalann að norrænni fyrirmynd, það er orðað þannig, virðulegur forseti, í stjórnarsáttmálanum. Þess vegna eru með þessu frumvarpi lagðar til breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu þess efnis að ráðherra skipi sjö manna stjórn á Landspítala. Er stjórninni ætlað að styrkja stjórnun spítalans sem stærstu heilbrigðisstofnunar landsins og tryggja frekari faglegan rekstur spítalans. Hér er lagt til að stjórnin verði skipuð sjö einstaklingum og tveimur til vara. Ráðherra skipi stjórnina til tveggja ára í senn og skuli einn stjórnarmanna skipaður formaður og annar varaformaður. Þá er lagt til að tveir stjórnarmanna séu fulltrúar starfsmanna. Þeir hafi málfrelsi og tillögurétt á fundum stjórnar en ekki atkvæðisrétt. Enn fremur er lagt til að í stjórninni sitji einstaklingar sem hafi þekkingu á rekstri og áætlanagerð, á heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og menntun heilbrigðisstétta sem og opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. Þá er lagt til að einfaldur meiri hluti atkvæða þeirra fimm stjórnarmanna sem hafa atkvæðisrétt ráði úrslitum á stjórnarfundum en atkvæði formanns skuli ráða úrslitum ef atkvæði eru jöfn. Hér er lagt til að stjórn Landspítala, í samráði við forstjóra stofnunarinnar, marki henni langtímastefnu í samræmi við stefnumörkun ráðherra og hlutverk hennar samkvæmt lögum.

og gera ráðherra grein fyrir mati sínu innan tveggja vikna frá því að ársáætlun hefur verið lögð fyrir ráðherra til samþykktar. Þá er lagt til að formanni stjórnar verði gert að gera ráðherra reglulega grein fyrir starfsemi stjórnar og stöðu og árangri stofnunarinnar. Formanni er ætlað að gera ráðherra annars vegar grein fyrir þeim meiri háttar eða óvenjulegu ráðstöfunum sem stjórn hefur samþykkt og hins vegar skuli hann gera ráðherra grein fyrir veigamiklum frávikum í rekstri, hvort heldur er rekstrarlegum frávikum eða faglegum. Enn fremur er lagt til að formaður stjórnar boði til stjórnarfunda og stýri þeim. Gert er ráð fyrir að forstjóri sitji stjórnarfundi nema stjórn ákveði annað í einstökum tilvikum og hefur forstjóri málfrelsi og tillögurétt á stjórnarfundum. Einnig er lagt til að stjórn verði heimilt að boða aðra þá er þýðingu hafa fyrir efni fundar á fundi stjórnarinnar. Jafnframt er lagt til að ráðherra setji stjórninni erindisbréf og ákveði þóknun stjórnarmanna sem greidd verði af rekstrarfé stofnunarinnar. Í frumvarpi þessu er jafnframt lagt til að forstjóra Landspítala verði gert að bera ráðstafanir sem, miðað við daglegan rekstur, eru mikils háttar eða óvenjulegar í starfsemi stofnunarinnar undir stjórn til samþykktar. Þá er gert ráð fyrir að forstjóri beri eftir sem áður ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt og er þetta í samræmi við ákvæði 38. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Jafnframt er lagt til að stjórn Landspítala verði forstjóra til aðstoðar við ákvarðanir um önnur veigamikil atriði er varða rekstur stofnunarinnar og starfsemi hennar. Hér er enn fremur lagt til að ráðherra setji reglugerð þar sem nánar er kveðið á um hlutverk og ábyrgð stjórnar. Þá skuli stjórn setja sér starfsreglur með nánari ákvæðum um starfssvið hennar.

góð viðbót við það sem ég hef áður sagt hér um hlutverk, ábyrgð og starfssvið stjórnarinnar. Að auki eru lagðar til breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu þess efnis að þegar stjórn starfar við heilbrigðisstofnun skuli bera breytingar á skipuriti undir stjórn til samþykktar áður en slík breyting er kynnt ráðherra. Stjórn beri að leita álits fagráðs þegar það á við og að heilbrigðisráðherra skipi sjö manna notendaráð í heilbrigðisþjónustu samkvæmt tilnefningu frá starfandi sjúklingasamtökum. Hafa skuli samráð við notendaráð til að tryggja að sjónarmið notenda þjónustunnar séu höfð til hliðsjónar við ákvarðanatöku um atriði er varða hagsmuni sjúklinga innan heilbrigðisþjónustunnar.

þekking á sviði rekstrar og áætlanagerðar og fagþekkingar á þeim sviðum sem falla undir hlutverk spítalans, þ.e. veitingu heilbrigðisþjónustu, menntun heilbrigðisstétta og vísindarannsóknum á heilbrigðissviði sem og þekkingu á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar í samræmi við stöðu spítalans sem opinberrar stofnunar. Þá er gert ráð fyrir fulltrúum starfsmanna í stjórn en þeim er ætlað að taka þátt í umræðum og gera tillögur til stjórnar án þess að hafa atkvæðisrétt. Þessar breytingar hér, sem ég hef tiltekið á lögum um heilbrigðisþjónustu, eru nauðsynlegar til að marka þessari stjórn, sem áform eru um, hlutverk og ábyrgð og formgera í lögum. Það er nauðsynlegt til þess að hún geti orðið að veruleika.

Mig langaði að vita hver rökin væru fyrir því að fulltrúar starfsfólks væru ekki með atkvæðisrétt. Mig langaði einnig að vita hvernig hæstv. ráðherra hefur hugsað sér að skipun í þessa stjórn fari fram. Er það eingöngu ráðherra sem velur hverjir það eru eða eða er þetta hugsað þannig að leitað sé einhverra tillagna um aðila í stjórnina? Svo er eitt sem ég hjó líka eftir varðandi þetta og það er samspilið á milli forstjóra og stjórnar.

Það að koma þessu að í frumvarpinu er ekki alveg einfalt með opinbera stofnun. Það er rakið að hluta í greinargerð hver sagan hefur verið frá því að við lögðum stjórnir ríkisspítalanna niður

ég ætla að byrja á fyrstu spurningunni um fulltrúa starfsfólks og af hverju fulltrúar starfsmanna hafa ekki atkvæðisrétt. Þetta er mjög góð spurning. Ég held að það sé í fyrsta lagi alveg nauðsynlegt að starfsfólk eigi fulltrúa í stjórn og þetta þekkist víða á Norðurlöndunum. Þeir eru hugsaðir þannig að þessi faglega rödd starfsfólksins sé inni í í umræðu stjórnar um mikilvæg málefni. Það gæti hins vegar orðið snúið ef við

á jafn stórum vinnustað um tilteknar ákvarðanir. Hins vegar verður röddin að heyrast. Þannig taka starfsmennirnir þátt í ákvarðanatökunni án þess að greiða atkvæði. Það er auðvitað hugsað þannig líka að þeir séu talsmenn inn á gólfið fyrir þeim ákvörðunum sem eru teknar ásamt forstjóra og njóti þannig stuðnings,

Þetta þekkist frá þessum stjórnum. Aðeins varðandi val á fulltrúum í stjórn. Það eru ýmsar leiðir

svipaða leið getur ráðherra valið að fara til að kalla eftir fulltrúum til að manna alla stjórnina. Ég vona að ég hafi alla vega tæpt á þeim spurningum sem hv. þingmaður kom hér fram með. Síðan vil ég segja um samspil forstjóra og stjórnar að ég vona svo innilega með jafn stóran og umfangsmikil vinnustað, hvort sem við mælum það á

Af þeim sökum langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort ekki sé rétt að kveða skýrt á um það í lögunum að hagsmunasamtök notenda fái lögskipaðan fulltrúa í stjórn spítalans. Eins langar mig að spyrja hæstv. ráðherra

kom fram mikið ákall um að notendur ættu aðkomu að stjórn. Þetta þekkist jafnframt frá þeim sjúkrahúsum sem við skoðuðum á Norðurlöndum.

— við munum örugglega á einhverjum tímapunkti, þegar við fáum reynslu af þessari stjórn, horfa til þess. Ég held að það muni óhjákvæmilega koma upp. En ég held að það sé ágætt að stíga þetta skref núna

stofnun, stjórn Landspítala, sem verður til þess að auka skrifræði og þyngja ákvarðanatöku.

Ég legg áherslu á að eftir sem áður er mikilvægt, samhliða öllum þessum breytingum, að við skilgreinum hlutverk spítalans mjög vel. Það talar bara mjög vel inn í það mál sem við vorum að ræða hér á undan, um að sinna ólíkum

það er mikilvægt, og í samræmi við ábyrgð og skyldur sem fjallað er um í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna. Það er líka þannig að við hurfum frá þessu fyrirkomulagi 2007, um stjórnir, vegna þess að þá var talið að ábyrgð forstjóra væri ekki nægilega skýr.

Það eru óvenju gleðilegt að stíga í þessa pontu núna. Það frumvarp sem hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson leggur hér fram er að mínu mati

En líklega hefur það ekki komið úr réttri átt því að ekki er efnislegur munur á málinu. Við samlestur þessara frumvarpa er það meira að segja svo að finna má ítrekað í textanum

í nútímasamfélagi að vinna með þessum hætti, frú forseti. Þetta hefði verið hægt að afgreiða á 150. löggjafarþingi, hugsanlega með einhverjum breytingum sem hefðu þá hugnast ríkisstjórninni betur, alla vega keyra málin hraðar. Fólki hefur orðið tíðrætt um það í gegnum tíðina í þessum sal, ekki síst þeim sem sitja á hverjum tíma í minni hluta,

ríkisstjórnarinnar. Ég held að það sé bara af hinu góða að góðum hugmyndum sé stolið og ég lýsti því yfir, þegar ég byrjaði hér á þingi, að ríkisstjórninni væri heimilt að taka hverja einustu góðu hugmynd sem ég kæmi með og nýta í eigin lög og reglugerðir svo lengi sem þær væru vel nýttar. En þetta getur líka stundum verið þannig að ríkisstjórnin tefur mál eins og við höfum t.d. séð með

sammála í öllum málum. En leiti heilbrigðisráðherra til mín þá heiti ég því að ég skal bregðast vel við því og leggja fram hugmyndir á hans borð kjósi hann svo.

Frú forseti. Ég ætla að byrja á því að lýsa yfir ánægju minni yfir því að við skulum vera að fjalla um frumvarp hæstv. heilbrigðisráðherra þar sem lagt er til að skipuð verði sérstök stjórn yfir Landspítala Íslands. Þrátt fyrir það sem kom fram

og er hægt að fara nokkuð mörg ár aftur í tímann. Mér er hins vegar rétt og skylt að taka hér til máls vegna þess að það eru nokkur atriði í frumvarpinu sem ég hygg að nauðsynlegt sé að taka til skoðunar. Við getum kallað það ágalla að einhverju leyti því að það er alveg ljóst að stjórnum fyrirtækja eða stofnana er ætlað að veita stjórnendum og starfsmönnum aðhald en um leið hvatningu og tryggja þannig að skipulag viðkomandi einingar, félags, stofnunar, sé í réttu og góðu horfi.

sem væri eftirsóknarvert að sætu í stjórn Landspítalans verði gert það ókleift vegna þeirra krafna sem þar eru settar fram og ég geng út frá því að hv. velferðarnefnd muni taka þetta til skoðunar. En þetta er ekki aðalatriðið. Það eru önnur atriði í frumvarpinu sem ég hygg að þurfi að skoða nánar og þá er það fyrst samspil stjórnar spítalans og forstjóra. Samkvæmt frumvarpinu hefur stjórnin ekkert boðvald yfir forstjóranum. Slíkt mun draga úr gildi stjórnarinnar og í raun verður ekki annað séð en að það gangi gegn þeim markmiðum sem við erum að reyna að ná fram með því að skipa Landspítalanum, þessari mikilvægu stofnun og kannski hugsanlega mikilvægustu stofnun okkar Íslendinga, sérstaka sjálfstæða stjórn.

Það eru rök fyrir því að ráðherra skipi eingöngu stjórn en að það verði hlutverk stjórnarinnar að ráða forstjóra eða framkvæmdastjóra. Við getum auðvitað sótt fyrirmynd til hlutafélagalaga en við getum líka sótt fyrirmynd til ríkisstofnana að þessu leyti þótt líka sé sá háttur hafður á

Ég hygg að það skipti verulega miklu máli að það sé stjórn spítalans sem á að bera ábyrgð á rekstri og skipulagi Landspítalans gagnvart ráðherra og gagnvart þinginu, hafi þá það umboð og þá skyldu að ráða til þess forstjóra sem beri ábyrgð gagnvart stjórn.

að fullnægjandi áhættustjórn og innra eftirlit er ein af grunnforsendum þess að stjórn félags eða stofnunar geti sinnt hlutverki sínu

eykur líkur á því að starfsemin og reksturinn og þjónustan sem veitt er sé í því horfi sem við gerum kröfu um að Ég hygg að því sé nauðsynlegt við meðferð þessa máls að horft sé til þess hvort ekki sé ástæða til að skrifa inn í frumvarpið ákvæði um að setja skuli á innra eftirlit með Landspítalanum

sem væri leið til ófarnaðar, en látum það liggja milli hluta. En innra eftirlit, virkt innra eftirlit, skiptir verulega miklu máli fyrir stjórn spítalans, fyrir forstjóra spítalans og fyrir helstu stjórnendur. Ég hygg að það gætu verið rök fyrir því að færa það með skýrum hætti inn í lagatextann þegar við tökumst á við þetta frumvarp. Önnur athugasemd sem ég hef er hvernig menn ætla að skipa stjórn þegar kemur að fulltrúum starfsmanna. Það gengur ekki upp í mínum huga að tveir fulltrúar starfsmanna sitji í stjórninni, séu kallaðar stjórnarmenn en séu án atkvæðisréttar. Slíkir aðilar eru áheyrnarfulltrúar og geta aldrei talist stjórnarmenn í hefðbundnum skilningi. Ef menn telja telja nauðsynlegt að fulltrúi starfsmanna sitji í stjórn spítalans, og við getum rætt kosti og galla þess, þá verða menn að stíga skrefið til fulls og segja: Þið eruð jafngildir stjórnarmenn og aðrir og hafið ekki bara málfrelsi og tillögurétt heldur líka fullan atkvæðisrétt.

fulltrúar starfsmanna, og þá verði ákvörðun tekin á stjórnarfundi með hugsanlega tveimur atkvæðum. Það gengur ekki.

verður ekki hjá því komist að veita þeim sama sess, sama rétt og öðrum stjórnarmönnum þannig að þeir sitji sem fullgildir stjórnmálamenn en ekki eins og áheyrnarfulltrúar sem þeir annars væru. Ef menn vilja ekki veita starfsmönnum, fulltrúum starfsmanna, atkvæðisrétt þá skulu menn ganga hreint til verka og segja að starfsmenn Landspítalans hafi tvo áheyrnarfulltrúa sem þeir þá sannarlega eru. Einnig er óljóst í frumvarpinu með hvaða hætti skuli standa að vali þessara fulltrúa starfsmanna. Það kemur auðvitað ekki til greina að fulltrúar starfsmanna séu yfirmenn spítalans eða í framkvæmdastjórn spítalans eða eitthvað slíkt. Það verður að vera gert með öðrum hætti. Ég hef enga sérstaka lausn á því

vandamál sem gætu komið upp á síðari stigum. Herra forseti. Ég ætla að ítreka það sem ég sagði í upphafi. að þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir að leggja þetta frumvarp fram. Ég mun sem fulltrúi í velferðarnefnd gera mitt

að gera grein fyrir þeim vanköntum sem ég sé á frumvarpinu og mun halda þeim til haga í þeirri vinnu sem fram undan er.

Óli Björn Kárason, yrðum sammála um einhverja hluti. En ég verð bara að segja að það kom ansi margt fram í þessari ræðu sem ég var hjartanlega sammála.

gagnvart ráðherra og þinginu. En það myndi brjóta upp, eins og hæstv. ráðherra benti á, núverandi

að þeim hugmyndum eða tillögum sem ég setti hér fram, þ.e. að stjórn ráði og reki og marki forstjóra verksvið, þá er það stjórnin sem svarar til ráðherra, eins og ég hygg að ég hafi tekið fram, og svarar líka gagnvart okkur hér á þinginu, fjárveitingavaldinu o.s.frv., en ekki forstjórinn. Forstjórinn svarar til stjórnarinnar, ég vona að þetta sé alveg skýrt. Ráðherra getur auðvitað alveg eins og velferðarnefnd eða fjárlaganefnd, eða hvaða nefnd sem er, óskað eftir því að fá forstjóra Landspítalans á sinn fund til að ræða einstök atriði. Það er fullkomlega eðlilegt. Það viðgengst hjá ríkisfyrirtækjum og ríkisstofnunum sem eru með sjálfstæðar stjórnir sem ráða sína forstjóra. Það er ekkert að því. En ábyrgðin gagnvart ráðherranum liggur hjá

stjórnarmanna gætu haft áhrif á möguleika á að finna hæft og gott fólk til starfsins.

áheyrnarfulltrúar, eins og hv. þingmaður bendir réttilega á að fulltrúar starfsmanna séu. Spurning mín til hv. þingmanns er: Til þess að finna nóg af fólki sem uppfyllir kröfur þurfum við ekki að fjölga í stjórninni?

Ég segi bara: Þegar við göngum svona langt þá erum við hugsanlega að útiloka fólk sem væri eftirsóknarvert í sjálfu sér að sæti í stjórn spítalans. Þetta er atriði sem ég held að nefndin eigi að skoða en ég hef ekki aðrar

að stjórnin eigi að vera skipuð með öðrum hætti en ég hef sagt áður, að það sé ráðherra sem skipi stjórnina. Hann ber ábyrgð á málaflokknum.

að styrkja stjórn Landspítalans með því að hafa innri endurskoðanda og sjá hvernig það virkar, og jafnvel virkt innra eftirlit með starfsmönnum sem sinna innra eftirliti fyrir forstjórann, en ekki að setja upp (Forseti

Herra forseti. Ég hélt nú að ég hefði verið skýr þegar ég talaði um innra eftirlit. Það þýðir innri endurskoðun, þetta er bara annað orð, svo það sé alveg ljóst. Ég er að leggja það til, hv. þingmaður, að það verði skrifað inn í lögin að það verði innri endurskoðun, innra eftirliti, á Landspítalanum. Ég hygg að það skipti stjórnina og virkni hennar

og þá ábyrgð að bera ábyrgð á rekstri Landspítalans fjárhagslega og líka á þeirri þjónustu sem veitt er verður

innri endurskoðanda og virkt innra eftirlit. Ég tel reyndar að það ætti að vera ákvæði um innri endurskoðanda sem væri þá til upplýsingar fyrir stjórnina og líka að gerð

því miður hafa ríkisaðilar ekki staðið sig í stykkinu við að byggja upp og koma innri endurskoðun fyrir, eins og lög um opinber fjármál gera í raun kröfu um. um. Ástæðan mun vera sú að enn hefur ekki litið dagsins ljós reglugerð sem byggir á þessari innri endurskoðun á. En stjórnandi slíkrar innri endurskoðunar á að vera með sérþekkingu, það er ekki gengið lengra, hann þarf ekki að vera löggiltur, á sviði endurskoðunar. Það breytir ekki hinu